Hvala tudi vam. Poslanec Primož Siter, želite repliko ali razpravo? Razpravo. Primož Siter ima besedo. Hvala lepa. Samo par odgovorov oziroma misli ministrici. Poglejte, isti argument lahko serviram jaz nazaj: če branimo na eni strani javen in dostopen izobraževalni sistem in je to narobe; poglejte, z istimi argumenti in zelo z dobro podprtimi argumenti, ki sem jih že v svoji prvi intervenciji navedel, lahko seveda demoniziram privatno šolstvo. Ki pa, dejstvo je, da je v svojem v svojem bistvu izključujoče in pogojuje sodelovanje študenta z njegovim materialnim oziroma finančnim statusom. In zdaj govoriti, da je zasebnih univerz veliko in da je to a priori okej, da je to gotovo in izvršeno dejstvo in da državni proračun financira zasebne izdatno, da je to tudi kar neko izvršeno dejstvo, ki se zgodi samo po sebi v vseh naprednih družbah ali državah – poglejte, tega ne kupim! Zato ker imamo v Sloveniji, ne rabimo mi gledati Amerike pa ne vem koga, mi imamo v Sloveniji močen javni šolski sistem, ki je dober, ki funkcionira. In zdaj vprašanje onstran statistik o konkurenčnosti študentov v svetu, ki je, sem razbral iz vaše intervencije, pogojeno s financiranjem zasebnih šol iz državnega proračuna. Onstran teh statistik ostaja ključno vprašanje, kje je tukaj človek, kje je tukaj študent, kako dostopno je to privatizirano šolstvo za študentko in študenta, kako si lahko po vzoru Amerike, ki jo je prej gospa Škrinjar slavila, kako si lahko v enem univerzitetnem mestu ob najemnini 300, 400 evrov ena študentka, ki je v Ljubljani iz Murske Sobote recimo, ob 400 evrih najemnine privošči še, ne vem, očitno gremo v to smer, kredit za šolo 400 evrov, pa mora še kaj jesti pa ne vem … Pa upajmo, da so starši milijonarji, ker sicer ne bo, v ta model ne paše in je izključena in je diskriminirana. In to je problem! Številke morda ‒ seveda, skozi oči neke neoliberalno družbene in državne ureditve seveda so, konkurenčnost naših študentov na svetovnem trgu in bla bla. Kaj pa preživetje naših študentov v domačem Mercatorju? O tem govorimo ‒ ne? In izobraževalni sistem ni samo učilnica, izobraževalni sistem ima svoje lovke, kot ste večkrat poudarili, v gospodarstvu, na trgu dela, na socialnem zemljevidu in tako naprej. Privatizacija

Poglejte, da ne bomo mešali hrušk in jabolk. Če obstaja zasebni visokošolski zavod, to ne pomeni, da mora pa študent plačevati Ustanoviteljstvo ni nujno povezano s tem, s plačljivostjo študija. To je trebe vedeti in tukaj se ne sme zavajati. Naj povem tudi to, da je prav ta vlada zagotovila investiranje v študentske domove, ki je zamrlo in se tudi od časa velike krize 2011 dalje dalje ni pobralo, kljub temu da je gospodarstvo napredovalo. Leta 2015 smo beležili že rast, ampak v študentske domove se ni dalo nič; čisto nič, kot bi rekla gospa Bratušek. Zdaj se pa namenja veliko denarja. Ne samo da se bo obnavljalo, ampak se bo tudi gradilo na novo, kot vem tudi v Ljubljani. Tisto, kar se je v študentskih domovih obnavljalo, se je obnavljalo izključno iz tistega, kar so študentski domovi sami pridelali s tem, kar ni bila subvencionirana cena v preteklosti. Ta vlada, ki ji očitate neko zasebnost, torej naklonjenost zasebnemu kapitalu, ta vlada prav študentskim domovom namenja denar. In res, še enkrat, kdo je ustanovitelj, ni pomembno, pomembno je, kakšen je program. Program mora pa biti akreditiran, to se reče državno priznan, in mora biti v skladu z ustavo, z zakonom. Tukaj ni nobene bojazni, je čisto vseeno. Tako kot pri zdravstvenem sistemu mene ne zanima, ali je ustanovitelj tiste zobozdravstvene ordinacije zasebnik ali pa zdravstveni dom.

lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav, gospa ministrica! Načeloma se nisem mislila oglašati pri tej točki, ampak kljub temu, ker je pravkar gospa Škrinjar govorila o tem, da prejšnje vlade niso namenile nič za študentske domove, bi jo samo rada spomnila še enkrat, ker jaz vem, da ona to zelo dobro ve, da smo v mariborske študentske domove v letih 2010 do 2018, ko sem jih vodila jaz, investirali cirka 20 milijonov evrov za obnovo in tudi za novogradnje. Tako bi vljudno prosila, če tukaj preprosto ne bi gospa lagala. Kar se pa tiče same pa tiče same resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva; ja, ta vlada se je odločila, da bo te podtaknjence podtaknila, to je počela pri vseh PKP, to počne tudi pri vseh strategijah in zelo na nazoren način – tudi beri: se bo poznalo v denarju –, pač zagovarja zasebno šolstvo. S čimer v osnovni nič ni narobe, vendar smo se nekoč v tej državi odločili, da bomo imeli javno šolstvo in v LMŠ zagovarjamo javno šolstvo in menimo, da je potrebno dati vsem študentom možnost, da zastonj oziroma brez šolnin študirajo na javnih univerzah. Če pa kdo tega ne želi, pa seveda lahko gre na privatne univerze oziroma fakultete in tudi tam plača šolnino, vendar naj potem te privatne fakultete, to svojo privatno dejavnost, ki se jo gredo, tudi privatno plačujejo. Namreč, pomenljivo je, zakaj vse te fakultete teh desnih veljakov – da tako v navednicah rečem ‒ oziroma vseh teh, ki jim ta aktualna vlada dela usluge, ne ustanavljajo, recimo, medicinske fakultete niti kakšne strojne fakultete ne. Ne, oni hočejo izobraževati v družboslovju in seveda tam, kje je biznis malo večji. Zato

Hvala lepa. Saj sem tudi sama prosila za repliko. Moram to kljub vsemu pojasniti, zato da ne bo nesporazuma, pa nima niti nič zveze z amandmaji. Ampak koncesije, ki jih je zdaj na zadnje po 12 letih ponovno podelila Vlada, so večinsko koncesije za naravoslovje in tehnologijo, tudi za zdravstveno nego ravno zaradi potreb na trgu. Dobil so jih tisti, ki so izpolnjevali vse pogoje, vsi so imeli enake možnosti, da se k temu prijavijo. Toliko samo, da res ne bo izpadlo karkoli problematično v tem. Dejstva, dokazi so tukaj in po njih smo tudi odločali.

Kako zdaj tam razporejati denar, je ena zadeva, druga zadeva je pa, kadar so domovi samostojni. In iz proračunov je slika jasna. Hvala.

Univerza ne zagotavlja nobenega denarja za študentske domove, ampak je denar za izgradnjo, obnovo študentskih domov v času mojih dveh mandatov zagotavljala izključno država oziroma smo denar zagotavljali s pomočjo integrale in s prijavami na raznorazne EU projekte in na ta način pridobivali denar za izgradnjo in za obnovo teh domov. Kot rečeno, 2010 do 2018, ko sem jaz vodila študentske domove v Mariboru, smo naredili za cirka 20 milijonov evrov obnov in novih zgradb študentskih domov, mislim, da cirka 500 novih ležišč. Toliko v vednost in

predlagala oziroma dodala člen oziroma možnost, kjer je tudi določeno financiranje visokošolske dejavnosti. Dejansko se je v resoluciji naknadno pojavilo, vključilo, kakorkoli že, načelo, po katerem bo obseg proračunskega financiranja visokošolske javne službe odmerjen glede to, koliko dodatnega denarja bodo visokošolski zavodi dobivali sami na trgu. In to je ta problem, ki se lahko zgodi, oziroma to je že dejansko pot v privatizacijo oziroma v zasebno šolstvo. to je kar direkten prehod, ker zadeva bo takšna, da bo visokošolski zavod, če si ne bo pridobil veliko sredstev na trgu,

potem prišlo tudi do kakšnih političnih mahinacij, da se bo določene visokošolske zavode usmerjalo v določene programe glede na interes, ki ga bo imel nekdo v tistem

Hvala lepa. V stranki SAB se zavzemamo za močno in vsem dostopno javno šolstvo in tudi zato smo zbirali podpise po vsej državi pred dobrima dvema letoma. Če se pa dotaknemo te resolucije, se seveda odpirajo številna vprašanja, pa se v bistvu, zato da boljše razumemo, kakšne posledice ima tako financiranje, ki univerze sili na trg, moramo nekoliko ozreti v preteklost. Konec 90. let oziroma na začetku tega tisočletja je bil zelo razpasen v Sloveniji izredni študij predvsem na področju prava, ekonomije pa še kakšnih ved. Spomnimo se, ko je po 400, 700 študentov bilo vzporedno vpisano na izredni študij in takrat so profesorji imeli privatna podjetja in so to šolnino, ki ni bila poceni – 200, 300 tisoč tolarjev takrat še na leto –, preprosto dali v žep in ni šla v javni sistem. Potem so si mnogo od teh profesorje omislili privatne univerze in teh izrednih študentov kar naenkrat ni več na javnih univerzah in to je to, kar se dogaja in to moramo mi preprečiti. To, da lahko ti danes ustanoviš univerzo in outsorsaš profesorje za par ur, to pomeni, da ti osnovne kriterije in osnovne pogoje fakultete zagotavlja država preko javnega sistema, torej mi vsi skupaj, in to ni korekten način. Tudi ni korektno, da nekatere privatne univerze dejansko posredno financirajo firme iz tujine in se v bistvu te univerze ali pa visokošolski zavodi reklamirajo, kot da bolj zaposljive kadre izobražujejo. Tu bi moralo tudi ministrstvu intervenirati in take zadeve v bistvu javno razkriti, če prihaja do prikritega financiranja določenih visokošolskih zavodov iz tujine za točno določene potrebe. Tukaj univerza mora biti nevtralna, mora biti tudi, kar se tega tiče, znanstveno odlična. Če pa želimo v univerzitetni prostor pripeljati konkurenco, pa bi predlagal, da se najprej na nivoju države vzpostavi enotna habilitacija, ne pa, da se podeljujejo nove koncesije, ampak vzpostavi enotna državna habilitacija in lahko profesor ali iz Maribora, ali Primorske, ali Ljubljane poučuje na vseh fakultetah neomejeno, ne pa, da imamo znotraj univerzitetnega prostora vzpostavljene omejitve, ki to preprečujejo. Kar se pa študentskih domov tiče, bi pa želel jasno povedati, da se mi zdi nedopustno, da lahko kdorkoli ustanavlja univerzo, pa ne zagotovi študentskih domov. Zakaj zasebniki nimajo študentskih domov? Zakaj se lahko v Sloveniji tudi na državni univerzi vzpostavi nov študijski program, nova študijska smer, vpišejo novi študenti, ne da bi bilo zagotovljeno za te študente, ki pridejo, mesto v študentskem domu. To je naloga ministrstva, da bi te zadeve, te anomalije preprečilo in za vse študente, torej za vsak razpisan študijski program po statistki zagotovilo bivanje v študentskem domu, drugače takega programa ne more univerza razpisati. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima ministrica. Izvolite. DR. SIMONA KUSTEC: Hvala lepa. Samo kratka replika na poslanca gospoda Rajha. Ne pozabimo na ustavno načelo, da so univerze avtonomne. To je tudi razlog, zakaj se predvsem skozi spodbude in zagovarjanja javnega interesa država vmešava na način in do meje, do katerega se sme. To je pa praviloma skozi kriterije, ki jih postavlja glede financiranja,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

zakonodaje in financiranja ter štiri amandmaje poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? V razpravo dajem podpoglavje Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju zakonodaje in financiranja ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB. Želi kdo razpravljati?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 23. marca 2022 v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

in šport podala na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov. Državni zbor je na 29. seji sklenil, da opravi razpravo o odgovoru, ki sta ga minister za zdravje in ministrica za izobraževanje, znanost in šport podala na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov. Besedo dajem Lidiji Divjak Mirnik za dopolnilno obrazložitev predloga za razpravo o odgovoru ministra in ministrice. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav ministrica, gospod minister, kolegice, kolegi! Pred dobrim mesecem dni sem na ministrico za izobraževanje, znanost in šport ter na ministra za zdravje naslovila ustno poslansko vprašanje v zvezi z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov. Duševna obolelost slednjih, mladih torej, se poslabšuje že zadnjih 30 ali celo več let, na vse to pa je vplivala še dodatno več kot dve leti trajajoča epidemija koronavirusa, ki je zadeve samo še poslabšala, dostopnost do teh storitev pa je vse večja, vse težja. Dejstvo je, da so ukrepi za preprečevanje širjenja okužb covida povečali dejavnike tveganja za razvoj in za poslabšanje duševnih bolezni oziroma vplivali na to, da so se te bolezni pri posameznikih zelo izrazile. Šole so bile zaprte, pouk je potekal na daljavo, socialno življenje je bilo omejeno oziroma ustavljeno, številne je pestila negotovost glede lastnega zdravja, ali zdravja ali celo izgube svojih bližnjih, marsikatera družina se je soočala z negotovimi finančnimi razmerami. Ukrepi so bili pretehtani le z vidika preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ne pa tudi z vidika vpliva ukrepov na duševno zdravje. To je odražala tudi struktura strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje, v kateri ni bilo predstavnikov psihološke, ali sociološke, ali podobne stroke, temveč le infektologi, in to je tudi ključna napaka te vlade. Vse to je vplivalo na porast čustvenih in pa vedenjskih motenj, čemur so podvrženi predvsem otroci in mladostniki; sploh tisti, ki nimajo toliko podpornega okolja v družini ali v šolah, ali pa tistih, ki se slabše znajdejo v določenih novih okoliščinah, ki so nastale za njih, ali pa tisti, ki so že tako ali tako nagnjeni k duševnim motnjam. Posledice na duševnem zdravju posameznikov bodo dolgoročne, vidne pa so vse bolj že danes. Gre za perečo problematiko, ki se ji ne namenja dovoljšne pozornosti. Tako menimo v LMŠ. Zato smo tudi predlagali to sejo in tako meni tudi Varuh človekovih pravic, ki je ob mednarodnem dnevu duševnega zdravja poudaril, navajam, »država prepočasi išče sistemske rešitve na področju obravnave otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju, s tem pa prihaja do zamujenih priložnosti za izboljšanje kakovosti njihovega življenja in vključenosti v družbi«. Konec navedka. V LMŠ nikakor ne trdimo, da pristojni ministrstvi nista nič storili na tem področju, konec koncev je bil v lanskem poletju na našo pobudo sprejet amandma k Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva, s katerim se zagotavlja proračunska sredstva za dodatnih 30 specializacij s področja klinične psihologije. Zato naj na tej točki opozorim, da današnja točka ni namenjena političnemu obračunavanju opozicije s koalicijo oziroma Vlado, temveč nujno potrebni razpravi o izjemno pereči problematiki in iskanju skupnih rešitev. Vsi se zavedamo, kakšne so posledice koronavirusa na vse sfere našega življenja, tudi na duševne zdravje. Zato je nujno bolj odločno pristopiti k ukrepom v podporo otrokom in mladostnikom ter mladim, s katerimi bomo sanirali že storjeno škodo in naslovili izzive dejavnikov tveganja na duševno zdravje otrok in mladih, ki so posledica ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Stiske otrok in mladostnikov so hude, zelo hude in še hujše bodo, če ne bomo ukrepali takoj. Kasneje bom predstavila tudi, kaj se vse v naših šolah dogaja. Informacije s terena so pravzaprav zelo grozljive in zato me veseli, da bomo danes opravili razpravo o odgovoru na moje poslansko vprašanje v zvezi z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov. Vesela sem, da sta z nami tudi pristojna ministra, in upam, da bosta tudi ostala do konca razprave, kajti posledice koronavirusa na duševno zdravje vseh nas, predvsem pa otrok in mladostnikov, so prisotne in temu moramo tudi v tem hramu demokracije nameniti posebno pozornost. Ker gre za mlade, ker gre za našo prihodnost! Nič nam ne bodo pomagali boxerji in orožje, če ne bomo imeli duševno zdravih otrok. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Besedo dajem najprej ministru za zdravje Janezu Poklukarju za dodatno obrazložitev. Naj povem, da oba imata na voljo skupaj 5 minut. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana gospa Lidija Divjak Mirnik! Hvala za priložnost, da znova spregovorimo o prizadevanjih za izboljšanje duševnega zdravja otrok in pa mladostnikov. Definicija duševnega zdravja je, da je to stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju in učinkovito ter plodno dela in prispeva v svojo skupnost. Slabo duševno zdravje pomeni izgubo najmanj 3 do 4 procentov bruto družbenega domačega proizvoda, po nekaterih ocenah pa celo več. Duševno zdravje je nacionalni kapital in ga je kot takšnega treba izboljšati z združenimi napori celotne skupnosti vseh sektorjev, vključujoč uporabnike, njihova združenja in pa skupine svojcev. V letu 2018 je Državni zbor sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 ali program Mira, kot ga poznate in je krajše poimenovan. To je prvi strateški dokument za ureditev področja duševnega zdravja, ki je bilo več desetletij, kot ste povedali, morda zapostavljeno. Zelo sem vesel, da je ta trenutek v zaključku usklajevanj med resorji predlog drugega Akcijskega načrta za leto 2022 in leto 2023, ki določa konkretne ukrepe: aktivnosti, izvajalce, kazalnike, roke in pa seveda tudi finančne vire za njihovo izvajanje. Okrepljeno ukrepanje je res nujno in potrebno, saj je epidemija covida-19 negativno vplivala na duševno zdravje. To je še posebej izpostavljeno oziroma je bilo tveganje narejeno na področju zdravja otrok in pa mladostnikov. Zato je izboljšanje dostopnosti do storitev za duševno zdravje otrok in mladostnikov med prioritetami Ministrstva za zdravje. Že v letu 2021 smo zato pospešili vzpostavljanje novih centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki delujejo na primarni ravni zdravstvenega varstva. Trenutno je polno delujočih 16 centov, štirje pa so v vzpostavljanju. Da bi omilili težave na področju kadra, smo kot začasno in nujno rešitev za pomanjkanje kliničnih psihologov skupaj, seveda, s pomočjo Državnega zbora in poslancev, ki ste tvorno sodelovali pri oblikovanju predloga zakona, zagotovili plačilo specializacij za 30 kliničnih psihologov. Prvi javni razpis za specializacije 10 kliničnih psihologov je Ministrstvo za zdravje že opravilo v lanskem letu. V bolnišnicah smo v letu 2021 beležili 40-odstotno povečanje urgentnih napotitev v oddelek za psihiatrično obravnavo otrok in mladostnikov zaradi posledic epidemije covida-19, zato smo odobrili dodatne programe bolnišnične obravnave in dnevnih centrov. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v okviru Službe za otroško psihiatrijo, potem na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in za pedopsihiatrične obravnave tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. V Akcijskem načrtu za prihodnji dve leti, ki v zaključnem delu usklajevanj med resorji, kot sem povedal, je poleg širitev mreže centrov za duševno zdravje v ospredju preventivni program oziroma programi: psihosocialna podpora, programi starševstva in programi še posebej ranljivim otrokom in družinam, da bi okrepili njihovo odpornost. Programi morajo biti dostopni v šolah, v zdravstvenih ustanovah in v lokalnih skupnostih. V okviru Akcijskega načrta se bo še naprej podpiralo dokazano učinkovite programe, ki naslavljajo vedenjske in čustvene težave otrok. Omogočena bo dostopnost do pomoči v stiski po telefonu, v živo in preko spleta. Pomemben element je tudi zmanjševanje stigme, ki je na področju duševnega zdravja zelo prisotna. Za napredek na področju duševnega zdravja je nujna povezanost in usklajenost ukrepanja med vladnimi resorji. Sodelovanje pri izvajanju ukrepov iz Akcijskega načrta, ki bo, verjamem, da v kratkem sprejet, in kjer je šolstvo eden od najpomembnejših resorjev, je prava pot za doseganje sinergij in uresničevanja skupnega cilja. To pa je doseganje dobrega duševnega zdravja vseh, še posebej pa najbolj ranljivih, med drugim otrok in mladostnikov. Najlepša hvala. PODPREDSEDNIK Žal ministrica, časa ni, se boste kasneje v razpravo vključili. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Aljaž Kovačič. Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovana ministrica, spoštovani minister, kolegice in kolegi! 5. marca 2020, se pravi več kot dve leti nazaj, so v naši državi potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom, 16. marca so se prvič zaprle šole in vrtci. V teh dveh letih smo se soočili z zdravstveno, gospodarsko in tudi socialno krizo. Nov virus in s tem povezani ukrepi so imeli tudi izjemno velik vpliv tudi na področje duševnega zdravja − žal, lahko rečemo. Področje, ki mu v državi ne posvečamo dovolj pozornosti, zaradi tega je današnja razprava o duševnem zdravju otrok in mladostnikov več kot dobrodošla. Seveda koronavirus oziroma z njim povezani ukrepi niso ustvarili duševnih motenj pri otrocih in mladostniki, so se pa te v času epidemije poglobile. Zaradi zaprtja izobraževalnih ustanov so otroci in mladostnik izgubili pomemben vir podpore in pomoči. Pomanjkanje socialnih stikov, aktivnosti in interakcije, vključevanja v vrstniške skupine učenja igre, prav tako pa odsotnost strokovnih delavcev, ki za otroke in mladostnike predstavljajo enega izmed najpomembnejših podpornih oseb v življenju, je le nekaj posledic zaprtja šol in vrtcev. Če je mlajšim otrokom razvojno še dovolj, da čas preživljajo le s starši, pa mladostniki, predvsem najstniki, potrebujejo druženje, socialne stike, morajo se zaljubiti in oditi na maturantske plese, če tako rečem. To jim je bilo z epidemijo odvzeto. Ob tem se je pri številnih prebudil občutek osamljenosti, zapuščenosti, ranljivosti in pesimizma. Povečalo se je nasilje v družinah, večja je bila izpostavljenost družbenim omrežjem, ki ima dokazano negativen vpliv na počutje posameznikov, predvsem otrok in mladostnikov. Izjemno skrbijo ugotovitve Varuha človekovih pravic, da duševno zdravje med epidemijo ni bila prioriteta odločevalcev. Posledice tega so vidne. Številni šolski strokovni delavci pri otrocih in mladostnikih opažajo porast socialne izključenosti, učenci se ali zapirajo vase ali pa se preintenzivno družijo oziroma želijo izkazovati. Zato posegajo po zelo kritičnih metodah izražanja sebe ali pridobivanja potrditev s strani drugih oseb. Opaziti je, da starši mnogo stvari, ki jih učenci počnejo skrito, sploh ne zaznajo, ker je to zelo skrito. Opaziti je, da so se včasih učenci bolj obračali na starši in prijatelji v primeru težav, tudi na učitelje v šoli in svetovalno službo. Tega je sedaj manj in so problemi večji in veliko zahtevnejši za reševanje. Zaznati je tudi preobčutljivost učencev na odzive vrstnikov, spremembe v navadah, vzorci vedenja, opazna je razpuščenost, apatičnost in izmikanje obveznostim. Strokovni delavci poročajo tudi o slabšem slušnem razumevanju. Nekateri otroci so v tem času postali tudi odvisni od računalniških iger. Povečana je prisotnost stresa in strahu med učenci. Številni se soočajo s krizo identitete. Pozabiti ne smemo niti na otroke, ki so v času epidemije izgubili svoje bližnje. Ukrepi za zajezitev epidemije so vplivali tudi na zmanjšanje gibanja, kar je oslabilo gibalne sposobnosti otrok. Rezultati meritev športnovzgojnega kartona, ki so jih opravili na Fakulteti za šport, so pokazali, da je izobraževanje na daljavo povzročilo, da so imeli otroci 63 odstotkov več sedenja, več telesno neaktivnih dejavnosti in le 7 odstotkov zmerne do intenzivne dejavnosti. Več kot 7 ur je bilo strmenja v različne zaslone. Delež predebelih šolarjev je narasel za okoli 30 Zmanjšala se je gibalna učinkovitost in približno 10 odstotkov otrok je zasvojenih z uporabo elektronskih naprav. Zastrašujoče je tudi poročanje številnih zdravstvenih delavcev, ki v ambulantnih obravnavah ambulantnih obravnavah beležijo več otrok in mladostnikov z anksioznimi motnjami, depresivnimi simptomi in samomorilskem vedenjem, z znižano motivacijo za šolsko delo in aktivnosti na splošno, motnjami hranjenja ter pretirano rabo zaslonov. Med epidemijo so bili zapostavljeni tudi študenti. Ti si nahajajo v občutljivem razvojnem obdobju, ko doživljajo številne življenjske spremembe, fizične spremembe, iščejo prijateljstva in partnerja, osamosvajajo se od staršev, iščejo svojo karierno pot. Glede na izsledke raziskave Pedagoške fakultete z naslovom Položaj študentov in študentk UL v razmerah covid-19 se je med epidemijo kar 77 odstotkov študentov soočalo z duševnimi odstotkov študentov je odgovorilo, da so redno ali pogosto doživljali anksiozna stanja, približno 60 odstotkov jih je imelo redno ali pogosto težave z nespečnostjo. 72 odstotkov pa je v njih imelo občutek pritiska. Kar 86 odstotkov študentov je povedalo, da ne iščejo pomoči, čeprav bi si jo želelo, kar je še posebej težavno. To priča o tem, da je dostopnost do pomoči v naši državi velik problem. Velik problem vsega tega pa je bilo tudi večkrat nedomišljeni vladni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. Nihče se ni ukvarjal s tem, kakšne bodo posledice ukrepov na duševno zdravje posameznikov; še več, ljudje so bili v stiski, Vlada pa jim ni prisluhnila. Njeni predstavniki so se večkrat iz njih celo norčevali. Tudi to je vplivalo na povečevanje stisk ljudi ter občutkov nemoči, posledično pa na slabšanje duševnega zdravja. Duševnemu zdravju moramo nujno posvečati zadostno pozornost, med drugim ne gre zanemariti dejstva, s čimer se strinja tudi stroka, da za otroke in mladostnike izobraževalne ustanove predstavljajo ključne varovalne dejavnike − prvo podporo v liniji, če tako rečemo. Zato je treba zagotoviti, da v prihodnosti ne bo več prihajalo do zaprtja šol in vrtcev, svetovalne službe in ostali izobraževalni kader je nujno številčno in strokovno podkrepiti, strmeti moramo k povečanju strokovnjakov na področju duševnega zdravja. Predvsem pa je naloga države, da vsem mladim in njihovim družinam zagotovi brezplačen dostop do pomoči, ko jo potrebujejo. V LMŠ nas veseli, da bomo danes razpravljali o tej tematiki, ki je izjemno pereča. Pri tem si želimo predvsem konstruktivne razprave. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti mag. Bojana Muršič, predstavila bo stališče poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovana ministrica, spoštovani minister, kolegice in kolegi! Covid epidemija in pandemija sta močno zarezali v naša življenja in vsakdan. Nihče si ni predstavljal, da bomo kar dve leti v primežu tega virusa, posledično pa deležni takšnih katastrofalnih posledic. Posledice covida-19 pa niso le hospitalizacije in smrti širom sveta, posledice so globlje in se tičejo širših področij. Ena izmed katastrofalnih posledic je tudi povečanje dejavnikov tveganja za razvoj duševnih bolezni in stisk pri otrocih in mladostnikih. Epidemija je vsekakor razgalila in pospešila epidemijo čustvenih in vedenjskih motenj, pospešila pa je tudi duševne stiske naših mladih. Omenjene težave in stiske so najbolj vidne predvsem pri ranljivih otrocih in tistih mladostnikih, ki nimajo podpornega okolja v družini in šolah, ter pri tistih, ki so že tako ali tako nagnjeni k duševnim motnjam. Lahko bi dejali, da nam po epidemiji covida-19 grozi epidemija duševnih stisk in bolezni, najverjetneje pa je ta epidemija v družbi že prisotna. Vlada sicer meni, da je v času epidemije odreagirala pravočasno in pravilno. Meni, da je bilo v času epidemije za mladostnike dobro poskrbljeno, ukrepi pa premišljeni in skrbno načrtovani. Pa je temu res tako? Že sam o en podatek nam pove, da je situacija resnično zaskrbljujoča. In sicer v letu 2020 je bilo kar 15 procentov več poskusov samomorov kot v letu prej in v tem istem letu pa se je občutno zmanjšalo dostopnost do psihiatrov in strokovne pomoči. Na temo duševnih stisk in duševnega zdravja mladostnikov je bilo že veliko povedanega. Socialni demokrati pa smo na predlog našega Mladega foruma sklicali tudi nujno sejo Odbora za zdravstvo na temo, zakaj v času epidemije covida-19 pristojni ne namenijo dovolj pozornosti epidemiji duševnih stisk otrok in mladostnikov v Sloveniji. Prepričani smo, da smo na tej seji razgalili omenjeno problematiko in pristojnim tudi pomagali najti pravo smer ter način, kako preprečiti duševne stiske in motnje mladih in naših najmlajših. Vlada oziroma minister za zdravje gospod Poklukar ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport gospa Kustec sta v odgovoru na vprašanje kolegice Lidije izpostavila nekaj ukrepov, ki so in še vedno omenjeno težavo in zatečeno stanje rešujejo, vsekakor to žal ni dovolj. Ukrepi, ki so bili sprejeti z namenom zajezitve virusa, so bili velikokrat sprejeti hitro in nepremišljeno. Ukrepi, ki pa so namenjeni reševanju nastale situacije, pa so po našem mnenju bili uvedeni prepozno. Poslanski skupini Socialnih demokratov razumemo, da je bila situacija v času razmaha covida-19 težavna in da je bilo potrebno določene ukrepe sprejemati hitro, a nikakor se ne moremo strinjati s tem, da je bilo na področju duševnega zdravja in preprečevanja duševnih stisk mladih narejenega dovolj. Situacija je skrb vzbujajoča. Bojimo se, da se bo omenjeno stanje še poslabšalo oziroma posledice bodo dolgoročne. Ta vlada in naslednja bo vsekakor morala na področju reševanja nastale problematike nameniti ogromno pozornosti in napeti vse moči, da se bo stanje izboljšalo ter da bodo naši mladi imeli svetlo in zdravo prihodnost. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Lep pozdrav! Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije zdravje pomeni duševno, telesno, čustveno in socialno ugodje. Zdravja ne moremo in ne smemo reducirati na golo medicino, temveč ga je potrebno razumeti kot politično nalogo odpravljanja družbenih neenakosti. OECD ugotavlja, da je epidemija koronavirusa družbene neenakosti močno poglobila in da posledice epidemije najmočneje občutijo prav najšibkejši. Duševne stiske, nastale zaradi epidemije covid-19, so po ocenah OECD najbolj občutili tisti z najmanj stabilnimi zaposlitvami, z nižjo izobrazbo, nižjimi prihodki ter, kot posebej poudarjajo, mladi. Podatki iz Belgije, Francije in ZDA za marec 2021 kažejo, da je bila prisotnost anksioznih motenj in depresije med mladimi od 30 do 80 odstotkov višja kot v splošni populaciji. Slovenija seveda ni izjema žal pa je treba dodati, da je bila situacija slaba že pred samo epidemijo. Študije Nacionalnega instituta za javno zdravje so že pred epidemijo ugotavljale in opozarjale, da obstoječa javnozdravstvena mreža ni skladna z dejanskimi potrebami otrok in mladostnikom na področju duševnega zdravja. V obdobju sedmih let med 2008 in 2015 se je število obravnav otrok in mladostnikov zaradi duševnih in vedenjskih motenj na sekundarni ravni povečalo za grozovitih 71 odstotkov. Poraba zdravil za zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj je v tem obdobju poskočila za 48 odstotkov. Govorimo seveda večinoma o antidepresivih. Že leta 2014 je bilo preko 50 odstotkov 15-letnih deklet prepričanih, da imajo prekomerno težo. In da: tudi v Sloveniji smo se že srečali s smrtjo zaradi motenj hranjenja pri mladostnikih. Družbene in socialne razlike se tudi na področju duševnega zdravja s staršev vse bolj preslikavajo na otroke. Pri otrocih in mladostnikih, ki so obravnavani zaradi težav v duševnem zdravju, še posebej izstopa podravska regija. Tam je število obravnav kar 2,6-krat večje od slovenskega povprečja. Da je to tudi ena od regij z najvišjo stopnjo brezposelnosti, seveda ni nobeno naključje. politika tudi na podlagi teh alarmantnih podatkov ni ukrepala. Drži, da se je sprejel Zakon o duševnem zdravju, in tudi drži, da je bila leta 2018 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, a noben zakon in nobena resolucija ne moreta odpraviti vse večjih socialnih razlik niti popraviti odsotnosti načrtovanja javne mreže in služb na področju duševnega zdravja. Primanjkuje predvsem kadrov, sploh kliničnih psihologov. Epidemija je v takšni situaciji enostavno pomenila kapljo čez rob. V letu 2020 je samo Pediatrična klinika v Ljubljani po poskusu samomora zdravila za 50 odstotkov več otrok in mladostnikov kot leto poprej. Enako povečanje obravnav velja tudi za motnje hranjenja. Omejitveni ukrepi so tudi pri nas poglobili družbene neenakosti, kar je rezultiralo v vse slabši situaciji na področju duševnega zdravja otrok. Danes bo diskusija verjetno tekla okoli tega, kaj bi lahko kdo storil, kaj je kdo storil in zakaj ni česa storil drugače. Minister se je pred časom pohvalil, da so ustanovili Svet Vlade za duševno zdravje, jaz pa se sprašujem, kako je mogoče, da je Svet Vlade za duševno zdravje začel delovati šele julija 2021, torej tri leta po sprejetju Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja. Še bolj smiselno pa bi se bilo vprašati nekaj drugega, in sicer, kaj sploh pomeni duševno zdravje. V Evropski uniji kar 27 odstotkov odrasle populacije živi s težavami v duševnem zdravju. Porast težav v duševnem zdravju je trend, ki ga beležijo povsod po svetu. Kljub alarmantnim številkam pa intimna povezava med duševnim zdravjem in splošnimi družbenimi pogoji, v katerih živimo, še vedno ostaja prikrita. Obnašamo se, kot da so težave padle z neba, mi pa jih bomo odpravili s tonami tablet in hordami psihiatrov. Zato se sprašujem sledeče: Zakaj je postalo normalno, da ljudje delajo od jutra do večera; zakaj si nekateri že v srednjih letih ne morejo oddahniti v službi za nedoločen čas in trepetajo za lastno eksistenco; zakaj ob vikendih beremo službene maile in zakaj smo nadrejenim vedno na razpolago; zakaj smo vsakodnevne pritiske, abnormalen stres in anksioznost sprejeli kot nekaj normalnega in zakaj se,

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovana ministra, kolegice in kolegi! V zadnjih dveh letih je v različnih medijih bilo veliko prispevkov na temo duševnih stisk in duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Tudi v Državnem zboru smo opravili kar nekaj tematskih sej Odbora za zdravje, Odbora za delo, družino, socialne zadeve in Odbora za na temo duševnih stisk otrok in mladostnikov v Sloveniji. Postavljenih je bilo veliko poslanskih vprašanj in tudi sprejetih zakonskih rešitev z namenom omilitve in pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Klinični centri so pisali − pa tudi zdaj še zasledimo objave −, da že dolgo niso več kos izrednemu povečanju hospitalizacij. Beremo − citiram: »V zadnjem času sprejemamo samo otroke in mladostnike, ki si hočejo vzeti življenje. V UKC Maribor, kamor prihajajo predvsem mladi s Štajerskega in Prekmurja, so jih v aprilu 2021 v urgentni ambulanti pregledali 246. To je bilo 83 odstotkov več kot marca leta 2021, ko so jih pregledali 134. Dr. Hojka Gregorič Kumperšek, pedopsihiatrinja v UKC Maribor, je povedala, »da so otroci pripovedovali, da se starši doma prepirajo in pretepajo, da mora posredovati policija, nekatere so čez praznike vrnili domov, a so se zaradi nemogočih razmer predčasno vrnili v bolnišnico, več je samomorilnih misli, poskusov samomora, odvisnosti od računalniških iger in motenj hranjenja.« Konec citata. Ob prebiranju tovrstnih izjav in ugotovitev, se samo od sebe postavlja vprašanje, ali je zares za vse to kriva koronakriza. Kar zadeva duševno zdravje otrok in mladostnikov, je potrebno osvetliti vzroke, na katere velikokrat pozabimo. Na splošno duševne težave delimo na dva izvora, endogene in psihogene. Pri prvih gre za notranji ali biološki izvor, shizofrenija, manična depresija, največkrat gre za dedni genetski prenos. Psihogeni izvori pa so povezani z zunanjimi dejavniki, kar pomeni, da so neodvisni od bioloških dejavnikov in so povsem psihološkega izvora, na primer nezdravi odnosi, neurejeno družinsko okolje, neosmišljeno življenje, zasvojenost, nezdrav način življenja, občutek neljubljenosti, nevarnosti, nesprejetosti. Ena od raziskav Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz leta 2021 kaže, da je 89 odstotkov študentov depresivnih in anksioznih. Več je zlorab alkohola in psihoaktivnih snovi. Vsak četrti študent razmišlja o samomoru, vse več je duševnih stisk, strahu, obupanosti, depresij. To so dejstva, o katerih poročajo študentje. V času koronakrize se je zaradi online učnega procesa in predvsem zaradi vse manjšega nadzora in kontrole staršev zelo zaskrbljujoče povečala zasvojenost z zasloni. Poudariti želim, da glavni vzrok ni uporaba tehnologije za delo in učni proces, ampak predvsem to, da otroci in mladostniki prosti čas, pa tudi čas med samim učenjem preživljajo pred zasloni, kar je škodljivo že za samo zdravje za samo zdravje in tudi psihično zdravje. Vsi vemo, da je za njih najboljše gibanje na svežem zraku, zunaj, v naravi, v družbi staršev, prijateljev ali pa tudi branje knjig. Psihologi, pedopsihiatri ugotavljajo, da je v bistvu problem v tem, da starši nimajo nadzora. Prepogosto so zaradi permisivnega odnosa otroci prepuščeni sami sebi. Mnogi otroci si iz zasvojenosti ne znajo pomagati, ker so zasloni premočni, da bi se jim mogli upreti. Po vrnitvi v šole je bilo v ospredju preverjanje znanja, kar je povsem strokovno in smiselno ter tudi pričakovano s strani šole, saj je potrebno šolsko leto zaključiti. Za številne je to predstavljajo ogromen stres in strahotne stiske, kar je na seji Odbora za izobraževanje v februarju 2021 potrdila izredna profesorica dr. Maja Drobnič Radobuljac, ko je pokazala graf hospitalizacij na enoti za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo ter vzporednice glede na šolske aktivnosti pri preverjanju znanja, pa tudi padec hospitalizacij v času poletnih počitnic in praznikov. Danes so bile usmeritve glede pozornosti na dejavnike tveganja. Pozornost se je povečala na rizičnih skupinah: revnejši, duševne motnje, neurejene družinske razmere, družinsko nasilje, šolski neuspeh. Službe za duševno zdravje so se okrepile. Ravno tako so se okrepile svetovalne službe v šolah. Spremljanje poslabšanih socialnih razmer. Okrepili so se socialnovarstveni programi, programi s področja duševnega zdravja − 25 programov v vrednosti 3,3 milijona evrov, 170 socialnovarstvenih programov v znesku 16,5 milijona evrov. Zaradi povečanja potreb v letu 2021 so se sredstva za socialno varnost povečala za skoraj en milijon evrov glede na leto poprej. Za socialnovarstvene programe v letu 2021, namenjene za otroke in mladostnike, je bilo sofinancirano 25 programov v skupni višini 1,3 milijona evra. Glavni cilj programov je krepiti socialno vključenost in krepitev socialne mreže otrok in mladostnikov, nuditi podporo pri aktivnem reševanju različnih stisk in težav, krepiti socialne kompetence, kvalitetno preživljanje prostega časa, izboljšanje učnih navad in odnosa do šolskih obveznosti. Nekateri programi nudijo tudi psihosocialno svetovanje otrokom in mladostnikom. Bilo je še veliko ukrepov tako s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve na področju pomoči ranljivim skupinam, večgeneracijskim centrom, programom v podporo družinam, krepitvi starševskih kompetenc, projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalstva zaradi epidemije covid-19 ‒ tudi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zagotovitev dodatnih sredstev za zaposlitev strokovnih sodelavcev; in Ministrstva za zdravje: dodatni programi za klinične psihologe, pedopsihiatrske obravnave, povečan vpis na medicinske fakultete, vzpostavitev center za duševno zdravje. Za konec lahko rečem, da je koronakriza razgalila vse zgrešene odločitve in neukrepanje preteklih levih vlad. Prizadevanja za zdravo skupnost, družbo, mlade in družine, mora biti prioriteta vsake vlade in vsake družbe, vsake skupnosti. Kriza je razkrila, kje so bile storjene napake v preteklosti. Žal specialistov, kliničnih psihologov, pedopsihiatrov, strokovnih sodelavcev ne moremo izobraziti v mesecih ali letu, ampak je to nekajleten projekt. Želimo si, da bi takó in táko politiko vodile tudi vse naslednje vlade. Verjamem v solidarnost, dostopno zdravstvo, pravično in varno državo. Želim, da bi otroke in mladostnike vzgajali za samostojnost in odgovornost, privzgojiti pa jim moramo ustvarjalnost, delovne navade, polno življenje ter pogumno soočenje z izzivi, ki jih prinaša življenje. Življenje je lepo in enkratno. Naj bo tako tudi v prihodnje.

Tole je besedilo sklica, s katerim smo v Poslanski skupini SAB že 1. februarja 2020 predlagali sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, kajti že takrat so se začela pojavljati prva opozorila, da spremenjene okoliščine, vezane na epidemijo covid in pa zlasti zapiranje šol in izolacija otrok, povezana s tem, že prinaša številne in zelo neugodne posledice za naše otroke. Že takrat smo začeli pozivati Vlado in tudi ministrico, da pri vsakokratnem odločanju o zaprtju šol in ob sprejemanju drugih ukrepov, vezanih na epidemijo, začne upoštevati in zelo resno jemati tudi ta aspekt. Že takrat, toliko časa nazaj, so namreč strokovnjaki začeli opozarjati na slednje: da ima vse več otrok in mladostnikov težave in trpijo zaradi duševnih stisk, pojavljata se anksioznost in depresija, da se je med srednješolci število hospitaliziranih po poskusu samomora povečalo za kar 30 odstotkov, da otroci postajajo zasvojeni z računalnikom, da jih je vedno težje spraviti stran, da na računalniku presedijo osem ur in več in da tudi zvečer zaspijo pred ekranom telefona; da je vedno več problematičnega impulzivnega vedenja otrok, nekateri otroci pa so v medsebojnih odnosih postali vse bolj agresivni in jezni; da otroci izgubljajo koncentracijo za šolsko delo pa tudi motivacijo zanj. najpomembneje: kako zelo otroci pogrešajo druženje s sovrstniki in kako je za njihov razvoj nujno, da se to druženje nadomešča in da se nudijo številne oblike pomoči. Pravica otrok do šolanja bi morala biti na prvem mestu in visoko v hierarhiji naših pravic, smo takrat opozarjali. Šola je v obdobju odraščanja prostor srečevanja z drugimi, prostor učenja, sodelovanja, socializacije in dozorevanja. Je tudi prostor potrjevanja, prenašanje stresa in učenja reševanja težav, učenja reševanja konfliktov. Vseh teh veščin otroci ob šolanju na domu ne morejo razviti.

epidemijo, socialne težave in tako naprej, potem je situacija še bolj jasna. Že takrat so številne strokovnjakinje, ne samo na posebnih zavodih in javnih zavodih, ki se ukvarjajo s pomočjo otrokom, ampak tudi tiste v šolah, strokovne delavke ali pa razredničarke opozarjale, da že takoj opažajo spremembe pri otrocih. Ena od njih je povedala: »Najbolj me prizadene prazen pogled v otrokovih očeh, ko vidiš, da je obupan in da ne vidi izhoda iz situacije in se sprašuje, kdaj bo tega konec. Ko pridejo tiste prave solze, solze, ki iščejo pomoč, takrat te močno zaboli.« To so besede defektologinje Ksenije Funa, ki uči na Centru za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu, poleg tega pa dodatno nudi tudi pomoč primorskim dijakom. Tisti, ki imajo največ stisk, se ne izpostavljajo, ne vedo, kako bi jo izrazili in kako bi si pomagali, je povedala druga strokovnjakinja. Tudi njihovi starši imajo stiske, pa o tem težko govorijo. Ko si starš in gledaš otroka, kako postaja depresiven in kako ne vidiš izhoda, ti je hudo in poiskati moramo pomoč drug drugega. Strokovnjakinje so opozarjale tudi na zasvojenost z računalniki. To zasvojenost je seveda še poudarilo to, da so imeli učenci in dijaki pravzaprav vsi pouk pred računalniki, na daljavo in da jim je manjkal klasičen pouk. Namesto da bi vsaj po zaključku pouka svoj čas namenili rekreaciji, branju, počitku in tako naprej, so številni še po koncu pouka preko ekranov nadaljevali z gledanjem v ekrane, tako v televizije kot v telefon, in razvili hude oblike zasvojenosti; zasvojenosti, ki se jo bodo, tako pravijo strokovnjaki, težko rešili v prihodnje. Najhuje pa je to, da ne starši ne strokovnjaki svojim otrokom niso mogli, tudi če so hoteli, pomagati s strokovnimi znanji, ker teh enostavno ni bilo dovolj. Vsi strokovnjaki, ki so v tem smislu na voljo v šolah, niso bili dosegljivi oziroma so bili težje dosegljivi, strokovnjaki, klinični psihologi in ostali pa so bili že tako ali tako zasedeni in je bilo treba za kliničnega psihologa in ostale strokovnjake čakati za obravnavo za leto in pol. Zato so vsa hvaljenja te vlade, kaj vse je bilo narejeno in kaj vse je bilo poskrbljeno, odveč, kajti še vedno, dve leti skoraj, potem ko se je začela epidemija, strokovnjaki opozarjajo, da so posledice, ki so našim otrokom nastale v tem obdobju − govorimo danes samo o duševnih posledicah, ne tudi o tistih: zmanjšanje gibljivosti, zmanjšanje telesne pripravljenosti in tako naprej da so to težave, ki bodo svojo pravo moč in svoj pravi obseg morda pokazale šele, ko bodo ti mladi odrasli. Že tako in tako živimo v družbah, ne samo v Ameriki, tudi v Sloveniji, kjer je zelo zelo visok odstotek odraslih z duševnimi motnjami, odraslih, ki živijo na pomirjevalih in antidepresivih in kot kažejo opozorila strokovnjakov, se bo število takšnih ljudi s takšnimi stiskami še povečalo. In kljub temu da smo praktično vse opozicijske stranke ves ta čas opozarjale na to in na trende, ki še prihajajo, moram reči, da ne glede na hvaljenje koalicijskih poslancev, mi v stranki SAB še vedno ne vidimo, da bi se na tem področju kaj kaj blaznega spremenilo. Po drugi strani koalicija uvaja neke čudne bone; čudne v smislu tega, da sploh ne vemo, kaj hočejo z njimi doseči − svetovanje pred vstopom v zakonsko zvezo. Ne vem, ali bodo učili mlade, kako se pravilno poročiti, ali kako pravilno vzgajati otroke, ali kako jih pravilno učiti vere. Ne vem, kaj je namen. Morda bi raje ta denar namenili temu, za kar smo v stranki SAB zaprosili tudi v amandmajih pri proračunu. Z dvema amandmajema pri vsakokratnem proračunu smo želeli nameniti dodatna sredstva za posamezne programe in za pomoč svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom. Bom iz enega od amandmajev prebrala glavni del obrazložitve: »Amandma izhaja iz pobude svetovalnih delavcev in drugih strokovnjakov za duševno zdravje, ki že leta opozarjajo na povečane potrebe po njihovih storitvah in na cilje Akcijskega načrta Nacionalnega programa duševnega zdravja 2021−2023, ki predvideva okrepitev šolske svetovalne službe za podporo otrokom in mladostnikom z blažjimi težavami v duševnem zdravju, njihovim staršem ter svetovanje in podporo učiteljem na tem področju. Akcijski načrt Nacionalnega programa duševnega zdravja predvideva okrepitev kadrovskih kapacitet svetovalnih služb po vsej vertikali, tako v vrtcih, osnovnih šolah kot tudi srednjih šolah, in aktivnosti v smeri krepitve krepitve svetovalnih služb v srednjih šolah. Zaradi hudega porasta težav v duševnem zdravju otrok in mladostnikov v okolju vzgoje in izobraževanja vseh starostnih obdobij in zaradi pomanjkanja svetovalnih delavcev po vsej vertikali je nujno treba povečati tudi število svetovalnih delavcev v osnovnih šolah ter kadrovsko okrepiti zunanje institucije s strokovnjaki, ki bodo lahko priskočili na pomoč bodisi pri potrebah šol bodisi pri individualnih svetovanjih in intervencijah v primeru najhujših stisk ali celo nasilja. Vedno večja je namreč pojavnost čustvenih in vedenjskih težav, ki porajajo potrebo po dodatni podpori tudi razrednikom in drugim učiteljem na šolah, zato da bodo te hude stiske pravočasno prepoznali in o tem obvestili strokovnjake.« Na ta način bi lahko preprečili marsikatero tragedijo. Če povem samo o najhujšem razpletu okoliščin, kakršna je, na primer ta, ko so tudi na šoli mojega sina pred nekaj meseci izgubili deklico, ki si je vzela življenje. Ta amandma in še trije podobni so bili zelo podrobno utemeljeni. Povsem jasno je bilo, da gre za zadevo, kjer res potrebujemo okrepitev glede na situacijo. Žal, koalicija niti pri enem ni našla moči in potrebe, da bi te amandmaje podprla in bi ta dodatna sredstva zagotovili. Tako v stranki SAB pozdravljamo debato, ki je danes. Razumem jo predvsem v smeri, da še enkrat iz teh klopi, iz klopi najvišjega zakonodajnega organa v Republiki Sloveniji apeliramo na resorno ministrstvo in ministrico, da naredi vse, kar je v njeni moči − zdaj in tudi naslednji minister, ki bo prišel z naslednjo vlado − v smeri reševanja tega problema. Resda je situacija kompleksna, resda je te strokovnjake težko najti, ampak če je ne bomo začeli reševati, bo postajala vedno bolj kompleksna in vedno bolj nerešljiva. Naj povem, da se tudi v sodstvu že dolga leta srečujejo s problemom pomanjkanja strokovnjakov istega tipa, ki jih nujno potrebujejo v postopkih družinskih sporov, v postopkih glede dodelitve otrok, v postopkih glede odvzema otrok in tako naprej. Tako je nujen sistemski pristop k reševanju te problematike. Za konec vsem v poduk in spomin še pričevanji dveh otrok. Prvi je fant, star 14 let, ki pravi: »Tako zelo sem se veselil gimnazije, da dobim nove prijatelje. V osnovni šoli nisem uspel navezati trajnejših stikov, sem namreč bolj sramežljive sorte. Šest tednov v šoli je bilo zame premalo. Zdaj pa spet sedim sam pred zasloni. Jaz sem tiho in tako osamljen. Ni mi mar za ocene niti za osebno higieno. Želim si le, da bi lahko prespal cel dan. Na spletu sem odkril skupino sovrstnikov, ki se pogovarjajo o samomoru. Sprašujem se Pa še punčka, 15 let: »Vsak dan ena in ista rutina, brez začetka in brez konca. Nisem več ista, vse je izgubilo smisel. To mi niti slučajno všeč. Svet je postal tako nerealen. V glavi imam kup vprašanj, strahov, dušim se, ni mi do dela za šolo ne do sprostitve, tako zelo sem sama, do ničesar več mi ni. Razmišljam ... Gospod Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Minister, ministrica, kolegice in kolegi ponovno lep pozdrav! Današnja razprava o odgovoru dveh ministrov v zvezi z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov bo ena od pomembnejših na tej redni seji Državnega zbora in tudi širše družbe. Nahajamo se v času, v katerem se poglabljajo duševne stiske državljank in državljanov in otroci ter mladostniki so pri tem še posebej ranljiva kategorija. Povečanju bremena duševnih motenj se zaradi epidemije koronavirusne bolezni najbrž v celoti ne bomo mogli izogniti, odgovorno pa je, da se odločevalci tega zavedamo in storimo vse, kar je v naši močni, da se v prihodnjih postepidemičnih mesecih odzovemo preudarno na način, da bodo posledice čim manjše oziroma da jih bo država s svojimi ukrepi zmožna in sposobna zajeziti na ustrezen način. Zato je smiselno, da danes nismo pretirano obtožujoči drug do drugega, temveč da poslušamo realno oceniti stanje in ponuditi pametne predloge rešitev. Nesporno dejstvo je, da je zaprtje šol oziroma vzgojno-izobraževalnih ustanov negativno vplivalo na otroke in mladostnike. Prepričan sem, da se s tem strinjata tudi minister in ministrica za izobraževanje, epidemija je namreč močno vplivala na duševno zdravje otrok in mladostnikov. To nekako sovpada tudi s splošnim slabim duševnim zdravjem naših državljank in državljanov, na kar nas opozarjajo praktično vse raziskave in študije, opravljene v zadnjem obdobju. Namreč, ni odveč pripomniti, da je bil Nacionalni program duševnega zdravja sprejet šele leta 2018 po več kot desetletnem usklajevanju in da je normativna ureditev na tem področju kljub sprejeti resoluciji še vedno pomanjkljiva. Čakalne vrste pri kliničnih psihologih, psihologih in pedopsihiatrih, ki so bile nesprejemljivo dolge že pred epidemije, se prav tako še podaljšujejo. Šolanje na daljavo, omejevanje socialnega življenja, negotovost glede lastnega zdravja in zdravja bližnjih ter negotove finančne razmere v marsikateri družini vse to so dejavniki, ki so pomembno vplivali na spremenjeno življenje družin in otrok ter mladostnikov. Kar nekaj jih je izgubilo pomembno podporo odraslih ali vrstnikov ter varovalne dejavnike, ki so jim omogočale zdrav razvoj. Seveda so najbolj nazadovali tisti, ki so imeli že pred epidemijo otežen dostop do preventivnih dejavnosti, žal. Seveda so že pred epidemijo strokovnjaki opazili trend naraščanja duševnih motenj tako pri splošni populaciji kot mladostnikih ter zaznali vse večji manko storitev s področja preprečevanja in zdravljenja. Če ne bomo ustrezno in pravočasno ukrepali, se bodo te potrebe v prihodnje le še povečevale. Kot opozarjajo številni s koncem epidemije covida-19 ne bo avtomatsko prenehala tudi epidemija na področju duševnega zdravja, zato je izjemno pomembno, če ne skoraj odločilno, da šol, vrtcev in ostalih vzgojno-izobraževalnih institucij več nikoli ne zapiramo. Najbrž ne moremo ostati ravnodušni ob podatku, da je naša največje pediatrična klinika v Ljubljani zaradi poskusa samomora sprejela 30 odstotkov več otrok kot leto prej. Na mestu je tudi premislek, da se v prihodnjih mesecih, predvsem v poletno počitniškem času, poskusi izgubljeno nadoknaditi na način, da bi se organizirala dodatno izobraževanje in tabori, s katerimi bi lahko otrokom in mladostnikom primanjkljaji uspeli zagotoviti ustrezno podporo in pomoč do jeseni oziroma do novega šolskega leta. Spoštovana ministra, duševno zdravje naših otrok in mladostnikov pa tudi vseh preostalih državljank in državljanov ni dobro. V imenu Poslanske skupine nepovezanih poslancev pričakujemo, da bosta v današnji razpravi ponudila odgovore na vprašanje, kaj se je do sedaj že naredilo in predvsem s kakšnimi ukrepi bomo v prihodnje na tej stiski kot država odgovorili. Zato pozivam k sprotnemu in premišljenemu ukrepanju in podpori duševnemu zdravju otrok in mladih. V nasprotnem primeru bomo vsi skupaj padli na še enem zrelostnem izpitu, od zapitka pa nas bo še kako bolela glava. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kot zadnja bo stališče Poslanske skupine SDS predstavila gospa Mojca Škrinjar. Izvolite. MOJCA Hvala za besedo, predsedujoča. Pozdravljeni kolegi, kolegice in vsi, ki nas spremljate! Duševno zdravje otrok Nacionalni inštitut za javno zdravje sistematično spremlja in ugotavlja, da je duševno zdravje otrok odvisno pretežno od njihovega individualnega stanja, potem njihovega položaja v družini, od njihovega mikrookolja, kar predstavlja odraščajočim šolsko polje, pa tudi od splošne družbene situacije. Velikokrat predstavlja šolska stiska, pa naj bo uspešnost ali odnosi v šoli, včasih tudi vrstniško nasilje, primaren vzrok poslabšanja duševnega zdravja otrok. Tako je Nacionalni inštitut za javno zdravje ali NIJZ leta 2017 izdal publikacijo, v kateri je podrobno popisal duševno zdravje otrok ter poslabšanje njihovega zdravja od leta 2008 do leta 2015. Izpostavil, da se je poraba zdravil za zdravljenje duševnih bolezni od leta 2008 pa do leta 2015 povečala za 48 odstotkov, med mladostniki med 15. in 19. letom pa kar za 73 odstotkov. Vemo, da nam je vsem zaznamovala življenja pandemija covida, nihče ni ostal neprizadet, najbolj pa so ranljive prav skupine tistih, ki še niso ali niso dovolj opremljeni s kompetencami, kako obvladati svoje stiske. In jasno je, da to, kar sem že prej poudarila, to poslabšanje duševnega zdravja otrok, ki se je izkazalo v raziskavi NIJZ že 2017, da je to v času epidemije še bolj prišlo na površje. Za reševanje družinskih stisk so pristojni centri za socialno delo, za reševanje šolskih stisk pa vodstva, podporne službe ter razredniki. Zaprtje šol je torej poslabšanje duševnega zdravja preusmerilo v družinsko okolje. Vlada je zato ustanovila Svet Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje ter vzpostavila centre za duševno zdravje ter izdala razpis za financiranje desetih specializacij kliničnih psihologov, povečane so bile pedopsihiatrične kapacitete za 30 odstotkov v UKV Maribor ter dodanih 120 dodatnih obravnav na področju pedopsihiatrije v UKC Ljubljana. Na Ministrstvu za izobraževanje in šport so dodelili 185 dodatnih delovnih mest svetovalnih delavcev v osnovnih šolah ter 17 v šolah s prilagojenim programom, v srednjih šolah pa 49 svetovalnih delavcev. Posodobili so smernice za delo svetovalnih služb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Dopolnili so program profesionalnega izobraževanja oziroma usposabljanja učitelje in vzgojiteljev, kjer so se ti lahko izobraževali na področju duševnega zdravja otrok. Torej, za duševne zdravje otrok je jasno, da je nazadovalo v preteklem desetletju, treba pa je povedati, da je v covid skupino, strokovno skupino, ves čas bilj vključen tudi NIJZ, zato je razpolagal in imel informacije, je z duševnim zdravjem otrok ter je bil tudi vključen v strokovno odločanje. Tako lahko verjamemo, da so ob strokovni podpori NIJZ bili ukrepi med covidom tudi strokovno vodeni. Menimo, da sta obe ministrstvi, torej Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za zdravje, opravili zadovoljiv napor, da bi zmanjšali težave na duševnem zdravju otrok. Nedvomno pa bo potrebno še nadalje krepiti dobre odnose v družini in najti načine in poti podpore države in lokalne skupnosti do cilja, da bo družina predvsem varno in spodbudno okolje za najbolj ranljive otroke ter da bodo vsebine poznavanja varovanja duševnega zdravja vsebovane tako še naprej v programih usposabljanja, to se reče izobraževanja, potem ko so že učitelji in vzgojitelji v službi, kakor tudi, da bodo te vsebine tudi del študija pedagoških poklicev. To je vedno bolj nujno in verjamem, da se obe ministrstvi tega zavedata in razmišljata in snujeta tudi poteze, ki bodo lahko to omogočile, torej tudi spremembe programov na tem delu. Mislim, da sta ministrica in minister ustrezno odgovorila na to vprašanje poslanke Lidije Divjak Mirnik in da sta obe ministrstvi ustrezno odreagirali. Seveda pa pričakujemo še nadaljnje tvorno delovanje ministrstev na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev. Preden odpremo listo, je za besedo prosila predlagateljica gospa Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. LIDIJA DIVJAK Seveda smo več ali manj vse poslanske skupine opozarjale na iste stvari, ker se seveda zavedamo problematike, ki je aktualna danes tukaj zdaj. In to zelo zelo aktualna. Kljub temu bi še nekaj stvari poudarila. Verjetno bom kaj ponovila, kar je že bilo povedano, pa nič zato. Časa imamo dovolj in pomembno je, da se danes o tej res pereči temi tukaj večkrat sliši. Namreč, kaj so pravzaprav v času epidemije tudi vzroki za porast duševnih motenj postali? Predvsem ta nestabilnost, negotovost, nekonsistentnost in nepredvidljivost življenja. To so bili glavni vzroki, zakaj so se te duševne motnje povečale, sploh pri tistih, ki so že prej pred epidemijo bili negotovi. Seveda ni do duševnih motenj prišlo samo in izključno zaradi koronakrize, koronakrize, to vemo vsi in to sem jaz tudi v svoji predstavitvi uvodni izrecno poudarila. Vendar pa je potrebno povedati, da otroci in mladostniki v teh različnih obdobjih potrebujejo tudi različne stvari. In vsekakor v tem odraščanju potrebujejo konstantnost, predvidljivost in pa jasne meje, kar je seveda epidemija zelo porušila. Zato Zato mora biti ključna naloga vseh nas prepoznavanje teh duševnih stisk in seveda zagotovitev pomoči vsem, ki jo potrebujejo zdaj in pa tudi v prihodnosti. To je osnovni cilj in tudi današnja osnovna prioriteta, da rečem, česa se moramo lotiti naprej. Ključno je, da za naprej več ne pride do zapiranja izobraževalnih ustanov. V času zaprtja šol sem na to cel čas opozarjala, podala definitivno največ poslanskih vprašanj na to temo, vendar se je pač ministrstvo odločilo tako, kot se je odločilo. Mene žalosti, da takrat ta opozorila, ki smo jih dajali, niso jih dajali, niso bila slišala ali se na njih ni odreagiralo in so bile šole zaprte. Pa dobro, zdaj mi bo ministrica spet rekla, da niso bile zaprte. Res je, niso bile zaprte, bilo je izobraževanje na daljavo, ampak to izobraževanje na daljavo je povzročilo zelo zelo zelo velike stiske pri otrocih. Pa mimogrede, danes tukaj govorimo samo o otrocih in mladostnikih, pozabljamo pa tudi na stiske učiteljev. Tudi učitelji so v tistih časih doživljali zelo zelo velike stiske. Če pa še govorimo o tistih učiteljih, ki so izobraževali na daljavo doma, sami pa bili starši in so morali še svojim otrokom pomagati pri izobraževanju na daljavo, pa vemo, pa si lahko predstavljamo, da so bile te stiske tudi pri učiteljih. In tudi zdaj učitelji doživljajo pritiske in stiske, ko morajo pomagati otrokom, ker je teh stisk zdaj toliko več in na to se čisto pozablja. Zato se mi zdi danes pomembno, da tudi na to opozorim, da tudi učitelji so v stiskah in tudi učitelji potrebujejo pomoč, da lahko pomagajo otrokom, ker oni so tisti, ki z otroki preživijo po osem ur na dan. Marsikateri starš z otroki ne preživi toliko časa. Torej, kaj je ključno za naprej? Prvič, ne sme več priti do zapiranja izobraževalnih ustanov. Drugič, uvesti je potrebno dokazane učinkovite razvojno-preventivne programe in dejavnosti, ki bodo dostopne vsem mladim, to je potrebno narediti takoj. In tukaj, spoštovani dame in gospodje, potrebujemo tudi nevladne organizacije kasneje bom predstavila tudi odziv nekaterih nevladnih organizacij. Jaz sem namreč šole, razne institucije, organizacije pozvala, da mi povedo, kaj se na terenu dogaja in ko človek to bere, te pravzaprav zelo zelo zaskrbi. Zato moramo podpreti nevladne organizacije, ne pa o njih grdo pisati in jim jemati denar, tako kot to počne ta vlada. Meni je zelo žal, da moram to tukaj povedati, lahko pa vam naštejem nevladne organizacije, ki so se tudi v času covida in tudi se danes in se še bodo naprej, če ne bodo seveda prej ugasnile zaradi tega, ker se je ta vlada tako odločila, ukvarjajo z duševnim zdravjem. Nekaj malega jih bom naštela, pa jih je zanesljivo več: Telefon za pomoč v stiski ‒ Tom telefon, Telefon za otroke in mladostnike; potem Center za psihološko svetovanje Posvet; Društvo SOS, telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja; Telefonsko svetovanje za žrtve nasilja v družini, to je Društvo za nenasilno komunikacijo; Altra, Odbor za novosti o duševnem zdravju; Novi paradoks, slovensko društvo za kakovost življenja; Ozara Slovenije, Nacionalno združenje za kakovost življenja; Društvo Šent; Humana, Združenje svojcev pri skrbi za duševno zdravje; Dam – Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami; Društvo ženska svetovalnica; Društvo vezi; Društvo Altra; Muza – Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenje; Društvo za psihološko svetovanje Kameleon; Spominčica – Slovensko združenje za pomoč pri demenci; krizni centri za mlade – vemo, da jih je kar nekaj po Sloveniji; svetovalni centri za otroke in mladostnike –, svetovalni centri niso NGO-ji; Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije; Društvo Mozaik – Društvo za socialno vključenost, Sana Vita, Zavod za psihosocialno pomoč ljudem v stiski; Zavod skala; Društvo za pomoč z mladimi v stiski Žarek; Zveza prijateljev mladine; Sočutni telefon Hospica; Nebojse.si, spletni portal društva za pomoč osebam z depresijo, anksioznimi motnjami, spletne postaje za razumevanje samomora in pomoči: Društvo SOS, Zavod Gremo naprej; Družinski center Mir, zavod za pomoč družinam v stiski, specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja; Družinski inštitut Bližina; Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja Muza; Zavod Nora … Skratka, tu je ogromno ogromno ogromno nevladnih organizacij, ki so tudi v tem času odigrale vlogo, zelo veliko vlogo, pa na njih pozabljamo, zato ker marsikatero hudo stvar so ta društva preprečila, da niti niso otroci potem šli v razne bolnišnice, razne te uradne psihosocialne ustanove ali pa kakorkoli in niso niso potrebovali, da tako rečem, tiste strokovne pomoči, uradno-formalne, ker so že ta društva prej oddelala nekatere stvari. Zato jim je treba dati priznanje in jih podpreti v njihovem nadaljnjem delu, ker jih bomo potrebovali, in to zelo zelo potrebovali. Potem tretjič – kaj je ključno za naprej? Ja, krepiti je potrebno izobraževalni kader in svetovalne službe, da bodo kos povečanim potrebam po psihosocialni pomoči tako mladim kot njihovim družinam. Mislim, da je Maša v svojem stališču izpostavila, da se tudi starši soočajo s težavami. Seveda tudi starše je bilo strah! Tudi vsa komunikacija, ki je prišla s strani Vlade, da rečem ta vojaška retorika, ljudje je bilo enostavno strah, sploh v tistem prvem valu. Ljudje niso vedeli, kako odreagirati in potem, namesto da bi se ljudi pomirjalo, se jih je vedno bolj strašilo. In potem so se začeli uvajati tisti represivni ukrepi, ki so se uvajal in seveda, to je samo poglabljalo stiske, tudi stiske staršev. Marsikateri je tudi izgubil v tistem času ali pa ni vedel, kaj bo z njegovo službo. In vse te stvari seveda vplivajo tudi na otroke v družinah. Absolutno! Otroci so bili doma, saj družine so bile zaprte hermetično v stanovanja, nekateri tudi v zelo mala stanovanja ‒ marsikateri otrok nima niti svoje sobe. In te stiske tudi staršev so doživljali otroci še toliko bolj. Zato moramo temu posvetiti res takoj, zdaj ogromno pozornosti. Četrtič – kaj je potrebno storiti za naprej? Povečati je potrebno število strokovnjakov na področju duševnega zdravja: psihiatrov, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov, psihologov ter seveda preverjenih psihoterapevtov tako v zdravstvu, šolstvu in tudi drugje. Ker, in s tem se vsi strinjamo tukaj, da je to potrebno narediti, so čakalne dobe in dostopnost do potrebne strokovne pomoči absolutno predolge. Če nekatera, ne raziskave, konkretna dejstva kažejo, da se po šest mesecev čaka na nujno psihosocialno pomoč, potem veste, da stvari nekje niso najboljše urejene in seveda jih je potrebno spremeniti in potrebno jih je spremeniti takoj, zdaj, zato tudi ta seja, zato tudi ta razprava. Petič, da tako rečem, kaj je potrebno narediti takoj. Dostopnost do pomoči vsem mladim in pa njihovim družinam je potrebno zagotoviti takoj. Šole so podporno okolje, vsi svetovalni delavci po šolah in ne samo svetovalni delavci, tudi vse osebje pravzaprav, saj tudi saj tudi drugo strokovno osebje v šolah, kuharice, čistilke, vsi ti imajo stik z otroci, z njimi se pogovarjajo in tudi na nek način so njihovo podporno okolje in tudi njim je potrebno dati pomoč in jih poslušati. Kakšen je bil ta vpliv epidemije na duševno zdravje, kaj se je pravzaprav zgodilo? Definitivno je za otoke in mladostnike bila največja največja težava to, da so se zaprle izobraževalne ustanove in s tem so otroci izgubili pomemben vir pomoči in pa podpore. Prišlo je do pomanjkanja vključevanja v vrstniške skupine, učenje, igro. Te izobraževalne ustanove so prostor socialne aktivnosti, interakcije tudi oblikovanje vseh vidikov samopodobe, učenje veščin, soočenja z različnimi življenjskimi okoliščinami in težavami. Tekom izobraževanja otroci vzpostavljajo, vzdržujejo medosebne odnose, razvijajo socialno identiteto in občutek pripadnosti, opazujejo, posnemajo tudi standarde vedenja, kot jih izražajo drugi. Vse te stvari so tiste, ki jih v času zaprtja šol otroci niso imeli. Ni bilo na voljo te strokovne pomoči, zato so se znašli v stiskah, dostikrat imajo, sploh mladostniki, kakšne dileme, bi se radi s kom pogovorili, pač se ne morejo pogovoriti s starši, in to postorijo v šolah učitelji, razredniki, to postorijo v šolah tudi strokovni sodelavci in tega ni bilo. Tudi različni pogoji izobraževanja na daljavo so bili tisti, ki odražajo tudi stiske. Nekateri otroci, se spomnim, ko sem govorila z učitelji, niso bili odzivni po 14 dni, tri tedne, dokler ni učiteljica poklicala in vprašala kaj je narobe, kaj se dogaja in potem so ugotovili, da nimajo interneta, ali pa so ugotovili, da nimajo računalnika in tako dalje. Ne bom tega vsega ponavljala, ker je bilo o tem že ogromno povedanega. Se mi pa zdi pomembno, da ta oris naredimo, da razumemo, zakaj je tako pomembno, da se zavedamo, kakšno škodo je to zaprtje izobraževalnih ustanov naredilo učencem, mladim. Nepredvidljivi ukrepi, ki so se dogajali. Nekaj časa je bila šola potem zaprta, potem so bili na 14 dni, potem vsi tisti modeli ... Razumem, mislim lahko razumem, da ste pač reagirali tako, kot ste reagirali na ministrstvu, predvsem za šolstvo, ne razumem pa, zakaj niste takrat marsikdaj tudi slišali dobronamernih naših predlogov. Ampak okej. Ta negotovost, ki se je pojavljala vsak dan, je spravljala v stisko pravzaprav vse: tako otroke kot starše in, kot rečeno, tudi učitelje, na katere dostikrat pozabimo. Tudi sprememba družinske rutine, ki se je zgodila v družinah, je bila tista, ki je vplivala na stiske. Recimo, več časa so otroci preživeli na družbenih omrežij, začelo se je res to igranje iger, a saj imamo vsi verjetno doma – tisti, ki ima otroke približno toliko stare, v osnovnih šolah, najstnike, vsaj jaz sem doma to opazila ‒ smo videli, da ja, saj se je tisto, kar je bilo potrebno, na hitro naredi v 10, 15, 20 minutah pa tudi učitelja se še posluša, ampak kakor je bilo pa konec tistega zooma, pa takoj grem na igrice. Jaz imam pač toliko stare otroke doma, da je to pri nas bilo zelo aktualno. Te težave s to organizacijo šolskega dela, tudi z organizacijo dneva, tudi spremenjen čas spanja, čas za šolo pa čas prostega časa, to so vse spremembe družinske rutine, ki so zelo vplivale. Potem ko smo si mislili, v redu, sedaj je pač šola na daljavo, bodo pa šli vsaj ven na igrišče pa bodo tam vsaj tisti, ki so bili navajeni nekega športa – moja dva, recimo, štirikrat na teden to počneta bodo pa vse to lahko storili. Ne, ampak še to se je zaprlo; zaprla so se igrišča, dali so se tisti trakovi okrog in otroci niti na fuzbal niso smeli. Sedaj, ko to človek nazaj vse gleda ampak to so vse bili ukrepi, ki so se zgodili zaradi tega, ker se je nekdo na vlada tako odločil. In to so bili tudi ukrepi, ki so bili nepravilni, če želimo to priznati ali ne. Potem je zaradi vseh teh odlokov, za katere se je potem tudi izkazalo za kar nekaj, da so bili nezakoniti, seveda povečalo osamljenost. Samoizolacija je seveda prebudila občutke osamljenosti, zapuščenosti, tudi ranljivosti in pesimizma, saj nenazadnje smo ljudje socialna bitja, ki potrebujemo bližino drugega. Seveda ne vsi v enaki meri, pa kljub temu. In to neobiskovanje šol, vrtcev tudi ne, in potem vseh teh obštudijskih, prostočasnih dejavnosti, ki je omejilo gibanje in druženje z vrstniki. končni fazi omejilo druženje z razširjeno družino, z družinskimi prijatelji. Če se spomnite, če smo hoteli iti v drugo občino, smo morali imeti potrdilo. Vse to je samo poglabljalo vse te duševne stiske. Potem se je marsikje zgodilo tudi družinsko nasilje. Namreč, s pandemijo je po vsem svetu pravzaprav narastlo nasilje v družinah in predvsem nasilje nad ženskami in dekleti, kar je še posebej za mene kot žensko težko spoznanje. Seveda so bili vzroki marsikje že povedani. Po podatkih policije so v letu 2020 obravnavali skoraj tisoč 500 primerov kaznivih dejanj nasilje v družini, kar je bilo 10 odstotkov več kot leto prej. Tudi na to ne smemo pozabiti, da je tudi to nasilje v družini seveda vplivalo na otroke tako ali drugače. Družbena omrežja, za katere vemo, da so postala strup – v navednicah – in izkazalo se je, da ima ta izpostavljenost družbenem omrežjem močan negativni vpliv na počutje tudi v času pandemije. Tisti, ki so bili več časa na teh družbenih omrežjih, mladostniki so sedaj več ali manj na tem TikToku, so pogosteje občutili strah, jezo, občutek nemoči, tesnobo in depresijo. Tam, na teh raznih omrežjih, je bila tudi dostikrat tema ta pandemija pa ta virus pa vse to so prebrali pa gledali so razne tiskovne in tako dalje. To je samo poglabljalo, poglabljalo, poglabljalo vse njihove težave. Potem seveda stanje v Sloveniji, ki je alarmantno, o poizkusih samomorov, ki so se za 30 procentov povečali med mladimi, ne bom več govorila. V Sloveniji so bile aprila maja 2021 zasedene tudi vse postelje v pedopsihiatričnih oddelkih, izvajali so se samo tisti urgentni pregledi, sprejemali pa so le še tiste otroke in mladostnike, ki so si hoteli vzeti življenje. Torej, tu se potem je res pokazal ta manko tega strokovnega kadra, ki bi lahko pomagal otrokom takoj. Tudi od decembra 2020 do maja 2021 se je število ambulantnih obravnav vsak mesec povečalo za cirka 15 procentov. Vrhu pa je bil dosežen maja 2021, ko so v primerjavi z obdobjem pred

Presenetljiva je tudi ta povprečna starost hospitaliziranih otrok z duševnimi motnjami, ki je bila spomladi 2021 15 let. Povprečna starost otroka, ki je bil hospitaliziran, je bila 15 let in mi vemo, da so v tistem času seveda mladostniki najbolj občutljivi, izpolniti morajo veliko svojih razvojnih nalog, ki jim seveda sicer tudi v tej adolescenci niso najbolj kos. In potem v razmerah epidemije je to reševanje teh svojih notranjih stisk, ki jih imajo že adolescenti kot takšni, seveda še toliko težje. Ključno za poslabšanje duševnega zdravja v tem času, tudi zaprtje šol in zaprtje teh igrišč, kot sem že prej rekla, je bilo to zmanjšanje gibanja in omejevanja druženja in vse to je seveda pripeljalo do depresije, tesnobe in vsega tistega, kar smo že povedali. Mogoče bi še tukaj samo par podatkov – ker mi bo drugače zmanjkalo časa –, kar se tiče čakalnih dob pri pedopsihiatrih. Čakalna doba za prvo obravnavo pri pedopsihiatru, odvisno sicer od stopnje nujnosti, je več mesecev, od 4 do 6 mesecev. Čakalne dobe. Tudi pri kliničnem psihologu je potrebno na prvi pregled čakati dve leti, odvisno sicer od stopnje nujnosti, a z zelo hitro zdravstveno napotnico v štirinajstih dnevih oziroma treh tednih praktično ni mogoče priti do kliničnega psihologa. In to so podatki, ki nas morajo skrbeti. Prepričana sem, da mi bosta zdaj oba ministra povedala marsikatero rešitev, ki so jo našli tudi v tem času, in si želim, da se tega zavedamo in da o tem danes res naredimo poglobljeno razpravo. Hvala. PODPREDSEDNICA TINA HEFERELE: Hvala lepa. Predno nadaljujemo z razpravo poslancev, je želela besedo gospa ministrica. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovane poslanke in poslanci! Samo nadaljevanje še tega, kar je minister tudi na uvodnem stališču predstavil, še z zornega kota tega, kar smo kot neposredni odziv na odziv na spopadanje s posledicami covid obdobja aktivirali tudi na resornem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

spopadanja s koronavirusom naše glavno vodilo iskanje tistega prostora, ki bo zagotavljal najbolj optimalno osvajanje zdravja v seveda za zdravje varnem okolju. In da so se ta obdobja spreminjala, spreminjala so se v končni fazi tudi zaradi tega, ker se je znanje in pa odziv na sam spopad z virusom covid skozi čas tudi krepil. Imeli smo potem tudi tiste prave odgovore, kot so bili predvsem poleg preventivnih odzivov in skrbi za lastno samozaščito in v tej povezavi tudi zaščito drugih pred možnostjo okužb; potem tudi cepivo, seveda še pred tem testiranja in nato tudi samotestiranja. Vse to nam je omogočilo stanje, v katerem smo danes, ko je virus še vedno z nami, ko še vedno sobivamo z njim, vendar pa zaradi naših odzivov je v neki šibkejši pojavnosti. Ta nam omogoča po eni strani to, da nimamo več takšne obremenitve na zdravstveni sistem, kot smo imeli na začetku, in hkrati s tem seveda nam tudi omogoča, da z znanjem in izkušnjami, ki smo si jih pridobili, lahko tudi varno hodimo v prostore vrtcev, šol, tudi fakultet na način, kot to velja danes in kot smo si ga – verjamem, da vsi skupaj – tudi želeli: zopet brez mask, ampak z nekim odgovornim odnosom. Zdaj pa mogoče samo še en širši pogled na problematiko psihosocialnih problemov in stisk v šolah. Šola je vedno pravzaprav bila ne samo sedaj, ampak ves čas, prostor, ki je praviloma že sam po sebi predstavljal neko stisko. To nam, če gledamo podatke skozi čas nazaj, kaže predvsem zanimivo leto 2019, ko je bil ta porast stisk, ki so jih zaznavali otroci obeh spolov v povezavi s šolskim prostorom, izjemno visok, pa je potem v letu 2020 in pa 2021 tudi bistveno padel kljub tem covid razmeram. Tukaj je zanesljivo izziv za pristojno stroko, da bo ugotovila, kaj se je v tistem obdobju v resnici dogajalo. Se pravi, šola je po eni strani v tistih obdobjih pred covidom zanesljivo prostor, ki je povzročal stisko po sebi, covid je pa ravno obrnil ploščo. Pravzaprav pa je pokazal, da je šola hkrati lahko tudi prostor, ki blaži psihosocialne stiske. Zdaj tudi oprostite, ker mogoče še vedno zelo čustveno pristopam glede teh razmer v Ukrajini, kar sem tudi sama osebno videla, se dogaja z ukrajinskimi šoloobveznimi otroki, ki so tule pri nas, je več kot dejstvo, vidno tudi laiku na očeh, da je šola, da so vrtci prostori, ki bodo blažili te psihosocialne stiske, ki si jih ne moremo niti zamisliti, ki jih težko pravzaprav sploh dojemamo, da se lahko v posamezniku pojavijo. Pa se. se. V tej luči želim tudi generalno oziroma malo splošno reči: veste, teh psihosocialnih stisk je zelo veliko, so različnih tipov in jih aktivirajo različne situacije. Mi, recimo, tudi že ves čas v tej povezavi beležimo številne stiske, ki se kažejo skozi nasilje, različne vrste in različne oblike nasilja v šolskem prostoru. In na vse to je seveda potrebno biti pozoren. Ko smo bili pozorni na te psihosocialne stiske neposredno v povezavi s covidom ‒ to je tisto, kar je osrednja tema današnjega pogovora – in tudi ena od stisk in situacijskih stisk, na katero se moramo odzvati tudi v izobraževalnem prostoru, smo aktivirali nize tako programskih kot kadrovskih in tudi neposredno finančnih ukrepov, zato da bomo te stiske v povezavi s covidom ali pa kot posledica obdobja covid v izobraževanju lahko blažili. Ko smo to aktivirali, smo se seveda zgledovali po tistih najboljših praksah, strokovnih zgledih, ki so nam jih predstavljali tudi kolegi iz tujine tako na ravni Evropske unije kot tudi v teh širših mednarodnih strokovnih krogih, kot so predvsem Unesco, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, Svet Evrope. Vsemu temu smo sledili, prav tako tudi njihovim raziskavam, njihovim podatkom, ki – mimogrede – kažejo, da se v primerjavi z drugimi državami v tem covidnem času in zaradi covid časa neka bistvena psihosocialna stiska pri slovenskih otrocih ni zgodila. Sedaj pa, če mi dovolite, da samo povzamem tiste ključne ukrepe, ki smo jih neposredno zaradi spopadanja z virusom in v povezavi s psihosocialnimi stiskami otrok v šolah aktivirali na resornem ministrstvu in v dobrem in tesnem sodelovanju tudi z resornim Ministrstvom za zdravje in NIJZ. Tisto, kar smo naredili najprej, je, da smo da smo aktivirali številne preventivno-kurativne ukrepe, ki jih zagotavljajo šolske svetovalne službe. V tej povezavi smo smo potem tudi dodelili, kot smo, mislim da, tudi že slišali v enem od stališč, 185 dodatnih delovnih mest svetovalnih delavcev v osnovnih šolah in tudi potem naprej v srednjih šolah. Tam se je število srednješolskih svetovalnih delavcev v primerjavi s prejšnjim,

v srednjih šolah. Spremenili smo tudi veljavni Pravilnik o normativnih in standardih v tej povezavi, tako da smo nekako sedaj dodatno financirali in financiramo 49 svetovalnih delavcev več kot v preteklem letu, kar v finančnem smislu pomeni za skoraj 2 milijona evrov več finančne podpore za te namene. Prav tako smo z namenom, da se delo svetovalnih delavcev olajša ali pa, recimo temu, razbremeni administrativnih postopkov in administrativnega dela, elektronizirali celotne tiste njihove ključne delovne naloge. Predvsem tiste, ki so povezane s tem obsežnim vpisnim procesom v srednje šole, v dijaške domove. Tako smo tudi tu nekako posredno želeli dati eno pomoč. Potem smo prenovili programske smernice za svetovalno službo, tako da smo tudi v letnem delovnem načrtu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za letošnje leto umestili posebno nalogo prenovo programskih smernic za svetovalne službe v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, ki se niso spreminjale od sprejetja na Strokovnem svetu za splošno izobraževanje iz leta 1999. Tako nekako tudi tule postavljamo nove smernice, konceptualno, sodobno zasnovane, ki sledijo družbenim spremembam in predvsem narekujejo temeljit strokoven pregled posodobitev v skladu z novejšimi znanji, izkušnjami, vsekakor pomembnem delu tudi tega obdobja. Potem številna dodatna usposabljanja so bila razpisana tudi v letošnjem katalogu usposabljanj, tako imenovanem KATIS katalogu, lahko najdete 19 različnih programov dodatnih usposabljanj strokovnih delavcev na temo duševnega zdravja. To z drugimi besedami pomeni skoraj 400 izobraževalnih ur, preko 700 predvidenih udeležencev za te za te programe. V okviru širše teme socialno-čustvenih kompetenc pa je v trenutni ponudbi usposabljanja KATIS kar 264 programov oziroma programov, razpisanih za okoli 10 tisoč udeležencev. Potem smo razpisali tudi poseben ciljno – raziskovalni projekt z naslovom Spremljanje in izboljšanje individualne pomoči učencem v covidnih in postcovidnih razmerah ‒ področje anksioznosti, premagovanja občutka tesnobe. Cilj tega projekta je razviti model merjenja anksioznosti učencev ob izvajanju aktivnosti, pri katerih doživljajo povečano anksioznost, z namenom, da se jim prilagaja aktivnosti in nudi individualno pomoč, ki takšne tesnobne občutke zmanjšuje. Povedala sem tudi že, da smo tesneje vzpostavili stik z NIJZ in drugimi strokovnimi skupinami. Na tem področju smo aktivni soustvarjalci Akcijskega načrta Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja. Sodelujemo v ključnih interdisciplinarnih delovnih skupinah, preko katerih razvijamo ideje in oblikujemo rešitve, ki bi zapolnile vrzeli med šolskim prostorom in zdravstvenim sektorjem, ko pride do stanj, ki jih šolska svetovalna Vemo pa, da so tudi tu omejitve, čakalne dobe so dolge, razpoložljivost kadra ima tudi svoje omejitve.

da navedem še nekaj ključnih aktivnosti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo na področju krepitve duševnega zdravja otrok in mladostnikov; se pravi, teh pedagoških strokovnih usmeritev in podlag. podlag. Na zavodu potekajo večletne aktivnosti, ki se v okviru širše tematike varnega in spodbudnega učnega okolja ‒ VSUO ukvarjajo tudi z vsebinami duševnega zdravja otrok in mladostnikov, pa tudi strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, in se izvaja na več načinov. Posebno nalogo smo na ministrstvu naročili zavodu v šolskem letu tu je sodelovalo 60 šol s 350 udeleženci, ki so se usposabljali s pomočjo štirih kompletov webinarnega gradiva in bili usposobljeni v delavnicah. Poudarek je bil tu na usposabljanju učiteljev za psihosocialne teme, njihovem preizkušanju v razredu oziroma z učenci in prenosom na kolektiv za sistematično izvajanje na ravni šole kot sistema. Naloga se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu, ima naslov Priprava in implementacija šolskih modelov in strategij varnega in spodbudnega učnega okolja in v njej je še širša udeležba tako šol kot tudi kot tudi gradiva oziroma modulov, ki so na izbiro v tem procesu, pri tej aktivnosti. Prav tako smo na ministrstvu Zavodu za šolstvo naročili posebno nalogo z naslovom Prenova, dopolnitev dokumentov programske smernice ‒ svetovalna

potrebami in interesi ter znanji tudi zunanjih skupin pri iskanju teh rešitev in pomoči. Se pravi, po eni strani, kako pristopiti do otroka, do učenca, dijaka, sodelovati s starši, z vodstvi zavodov, strokovnim kadrom, drugimi zunanjimi strokovnimi institucijami, ki so nujno potrebne pri opravljanju tovrstnega dela. Tu govorimo o centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov, centrih za socialno delo, centrih za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami, s svetovalnimi centri. Kot rečeno, gre tu za res obširen dokument, za katerega pričakujemo, da bo pripravljen do konca letošnjega leta. KATIS seminarje sem že omenila. Mogoče samo informacija, da zelo aktivno in intenzivno potekajo tudi v veliko večjem interesu in odzivu kot v primerjavi s preteklimi leti. V letu 2022 je bil narejen tudi javno dostopen video paket za samostojno usposabljanje posameznikov kot šolskih timov in kolektivov, trije video paketi naslavljajo čustveno pismenost in pa duševno zdravje. Stalno deluje spletna učilnica, v kateri so ves čas aktivni udeleženci, okoli 400 teh je, predstavniki šolskih timov, ki potem mrežijo znanja naprej po šolah. Gradiva v tej povezavi so namenjena šolam, šolskimi timom, učiteljem, ravnateljem: videi, priročniki, snopiči Vključujoča šola, nek poseben zvezek, namenjen čustvenemu in socialnemu opismenjevanju. Potem je Zavod za šolstvo v letu 2020/2021 že pripravil priporočila za vrtce in šole, v katerih so strokovne delavce posebej naslavljali s področjem duševnega zdravja, z vidika varnega spodbudnega učnega okolja, okolja, delo območnih enot samega zavoda, strokovna srečanja z ravnatelji, ker je bil del programa namenjen prav podpori kolektivom, iskanju rešitev, predlogov za področja z vidika varnega spodbudnega okolja. V okviru izdajanja publikacij Zavoda za šolstvo revija Vzgoja in izobraževanje ter Šolsko svetovalno delo s številnimi članki, aktualnimi z vsebinami o duševnem zdravju in tudi zunanja, kot že omenjeno, tesna aktivnost in pa sodelovanje z drugimi, tudi prav tako enako pristojnimi strokovnimi društvi in pa skupinami. Toliko mogoče o teh zelo konkretnih poimenskih aktivnostih, ki tečejo ta trenutek in, kot rečeno, res neposredno zaradi naslavljanja teh covid stisk v povezavi z duševnim stanjem. Mogoče še v finančnem smislu indeks povečanja finančne podpore za izdatke, povezane z duševnim zdravjem, zdravim in spodbudnim učnim okoljem, se je na našem ministrstvu v primerjavi z letom 2019 povečal za 113 točk. To pomeni, da smo tudi v tem finančnem smislu vsekakor pozorni, to je zanesljivo del procesa, na katerega bo potrebno biti tudi v prihodnje močno močno pozoren. Hkrati pa se res zavedati te različne kompleksnosti vzrokov, razlogov in tudi različnih oblik, ki ta stanja aktivirajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima gospod Željko Cigler. Za njim se pripravi gospod Boštjan Koražija. Izvolite. ŽELJKO CIGLER (PS SD): Predsedujoča, hvala lepa. Spoštovana gospa ministrica, gospod minister, kolegice in kolegi poslanci! Ta tema je za mene številka ena, o kateri moramo govoriti; tema, ki je bolj pomembna, gre za življenje, gre za otroke, za duševno zdravje otrok, ki je bilo že pred covid krizo zelo odprto in slabo poskrbljeno za njega, na to se je opozarjalo. Med covidom se je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov praktično ustavila. Danes pa bom kot levičar rekel: bog pomagaj! Kdo se s tem ukvarja, lepe besede so zdaj tekle, opozoril je bilo v Državnem zboru ne vem koliko. Rekel bi samo, da je Stranka modernega centra v prejšnjem mandatu ‒ tudi ministrica je bila članica te stranke ‒ pod vodstvom dr. Murglove pripravila določene spremembe zakona, ki bi na tem področju stanje izboljšale. Pa to ni samo šolsko področje, tudi zdravstveno, socialno, široko. Ampak gre za otroke v Sloveniji. Varuhinja in varuh opozarjata ‒ ne sliši se. Nujna seja odbora za izobraževanje je bila v Državnem zboru nedolgo tega, bom rekel. Lista Marjana Šarca jo je sklicala, Aljaž Kovačič je fino pripravil uvod, ampak stvari se od takrat niso spremenile nič ‒ šle so nazaj. Spoštovana gospa ministrica, gospod minister, to je odgovornost tudi vaša, odgovornost te vlade. Čeprav, bom rekel, da stanje v preteklih vladah, ki so bile pred to sedanjo vlado, je bilo tudi slabo in se ni slišalo. Osebno to sem že velikokrat v tem državnem zboru povedal, štiriletno mandatno obdobje se pa zdaj končuje, in sem veliko delal na tem področju, kljub argumentom, pozivom staršev, šol, stroke se stvar ni spremenila nič. Imamo denar za ceste, imamo denar za orožje, imamo denar za gospodarsko infrastrukturo, gradile se bodo tudi potrebne zdravstvene ustanove – zakaj neposredno ne pomagamo in izvršujemo zakonskih obveznosti, ustavnih obveznosti do otrok in mladostnikov, ki imajo duševne težave? Še posebej zato, ker je dobrih praks pred nami zelo veliko in potrjeno je, da pravilna pomoč ‒ in v Republiki Sloveniji se to lahko zagotovi ‒, da rezultate, vpliva na izboljšanje v mnogih primerih; lahko bi rekel celo večinski. Po izkušnjah, ki jih imam, ko sem delal na lokalni skupnosti s tovrstnimi otroki v šolah in v vrtcih ‒ delal sem pač kot upravni delavec na občini. Zakaj se v to ne investira? Gospe ministrici bi rekel, ko je prejle govorila, kako se pomaga otrokom zdajle in skrbi zlasti za njihovo duševno zdravje, ko pridejo otroci iz Ukrajine. Treba je pomagati vsakemu otroku, pa naj bo iz Ukrajine, naj bo rusko govoreči iz Donetska, Luganska, Afganistana, Sirije, romski otrok. To so otroci. Do tistih pa, ki so državljani Republike Slovenije, ima pa ta država, ta parlament, še posebej pa Vlada, posebej nalogo in obveznost, da skrbi za to, da se njihove zakonske pravice uresničujejo.

gre za praktično nekaj milijonov evrov denarja. Na drugih področjih, ki sem jih pa prej omenil, pa ne bom rekel, da so nepomembna, grejo pa stotine milijonov /tlesk s prsti/ takole, ko gre za človeka, ko gre za otroka v Republiki Sloveniji, socialni državi, se denar ne najde. ne najde. Če je bilo, kot sem že prej rekel, pred covidom stanje na tem področju alarmantno, me prav zanima, o čem je prejle ministrica gospa Kustec govorila, ko je povedala, koliko je vlada namenila dodatnega denarja za svetovalne delavce na srednjih šolah – 29 procentov. Včeraj sem bil na otvoritvi prizidka k Osnovni šoli Hudinja v Celju – hvala lepa, da je vlada, da je ministrstvo tukaj pristopilo zraven. Te investicije so pomembne in se zdajle odvijajo državi, ampak mene so tam predstavniki šol in ravnatelji vprašali: Zakaj se ne sliši, zakaj se ne ukrepa? In stvari, ki so zapisane v zakonih ali pa v strategijah bodisi ministrstva za šolstvo, ali izobraževanje, ali delo, družino in socialne zadeve – zakaj se tam ne stopi aktivno k krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov? Ker ko se tega ne naredi – in se ve, kakšne bodo posledice oziroma pozitivni učinki se lahko dosežejo – se dela ogromna škoda otrokom, nepopravljiva, družinam. Predvsem pa se delajo zelo visoki stroški naprej zdravstvenemu, socialnemu sistemu, ker na ta način ta država, bom rekel, ker ne ukrepa, namerno proizvaja duševne invalide. Kdo je dal to pristojnost ministrom in vladi, ki so prisegli, da bodo delali v korist blagostanja Republike Slovenije, še posebej otrok? Glejte, ko so se za časa hude covid krize zaprle šole, takrat so otroci, in na to je Ustavno sodišče nas opozorilo, da smo reagirali. Državni zbor ni bil dovolj, da bi vplival na drugačno ravnanje vlade, Ustavno sodišče je opozorilo, da otrokom s posebnimi potrebami šole ne dajejo samo izobraževanja, ki se na daljavo lahko do neke mere pač izvaja, čeprav v prvi triadi ne vem kako, ampak tisti, ki imajo posebne potrebe, na šolah dobijo terapijo, pomoč pri premagovanju svojih razvojnih težav bodisi čustveno-vedenjskih motenj, avtizma ali karkoli drugega. Takrat se je za tovrstne otroke praktično kakršnakoli pomoč sistema, ki bi mogla biti najprej s strani javnega zdravstvenega sistema izvajana, ustavila. Oprostite, zaprte so bile šole, zaprti so bili in so še vedno zaprti so zdravstveni domovi! To je pomemben sistem javnega zdravstva v Republiki Sloveniji, kamor spadajo predšolske in šolska ambulante, kamor spadajo pediatri in vsi ostali strokovnjaki, ki pomagajo otrokom s posebnimi potrebami. Šole se, po tem kar so še meni včeraj – in poznam te stvari, številke pa lahko pogledamo, koliko otrok, kako številke otrok s posebnimi potrebami naraščajo, še posebej tudi tistih, ki imajo z odločbami o usmeritvi dodeljene spremljevalce in jih ta država, spremljevalcev, ne zagotavlja. mi v štiriletnem mandatu, kar je tukaj, pa ni samo ena vlada bila, do sedaj še nobeden minister ali ministrica ni uspel pojasniti, zakaj se tukaj kršijo pravice otrok iz odločb o usmeritvi. In rekel bi tole, ko sem rekel, da so bili zdravstveni domovi zaprti. Poglejte, že pred covidom so bili, jaz rečem, pedopsihiatrični oddelki na šolskih klinikah, nedostopni. Svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše, ki dajejo terapijo otrokom in družinam staršev otrok s posebnimi potrebami,

Kdo skrbi, kdo zagotavlja potrebno terapijo otrokom s posebnimi potrebami, z duševnimi motnjami in težavami po ostalih delih države? Kako se utemeljuje ta diskriminacija? To je diskriminacija. Če živiš v Prekmurju, ali pa v Celju na primer, ali pa na Koroškem, ali pa, kaj jaz vem, na Gorenjskem, tovrstne pomoči otrok ne bo dobil. Če si v Ljubljani, Mariboru ali pa na Obali – malce slabše –, jo boš pa dobil! Kako se lahko to spregleduje?! Super, gospod minister, da smo sprejeli program, da bomo zgradili nujno dodatno potrebno

za vzdrževanje in zagotavljanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Številke iz statistike Ministrstva za šolstvo pa same govore, koliko je teh otrok. čez nebroj vprašanj tako prej ministru Pikalu kot sedaj gospe Kustec, sem to zadevo odpiral, tudi vam mislim, da gospod minister kdaj posredno, ampak konkretnega odgovora ni bilo. In tisto kar je prej gospa Kustec govorila, koliko so se popravili, koliko se je popravil položaj otrok s posebnimi potrebami, s povečanjem svetovalnih delavcev in ne vem kakšnimi še drugimi ukrepi – jaz trdim: oprostite, to ni res! Položaj otrok s posebnimi potrebami je kvečjemu še slabši. Sramota za vlade, ki to dopuščajo, sramota za ta državni zbor, ki ni bil sposoben spremeniti odnosa do otrok s posebnimi potrebami, zagotoviti in okrepiti duševnega zdravja otrok in mladostnikov. In sramota je to za Republiko Slovenijo, da dovoli, da se otrokove pravice tako grobo kršijo, kljub temu da vidimo neposredno te posledice, gremo mimo tega. Mimo tega! Tako pričakujem oziroma želim si, upanje umre zadnje, govorim pa o otrocih, da bo v prihodnjih mesecih oziroma letu ali dveh se to stanje v državi spremenilo. Ker eno je, kako mi prenašamo tole stanje v državi, pa mednarodno stanje sedaj, kar se tiče v Evropi in širom po svetu. Kako pa to doživljajo otroci? Kako predelujejo njihova čustva vsa ta dogajanja okoli njih? Ali bomo spremenili odnos do otrok s posebnimi potrebami? Ali bomo postavili otroka na prvo mesto? Pa ne tako samo, da mu bomo šolo, vrtec zgradili, kar smo sedaj začeli delati, ampak da bomo poskrbeli tudi za to, da bo imel v tem vrtcu, v šoli notri ljudi, ki mu bodo prisluhnili, ki mu bodo pomagali, ki se bodo z njim lahko ukvarjali individualno. Hvala lepa.

Kolega Cigler je prej zelo dobro in lepo povedal, da je bistvo, da smo v času oziroma živimo v času, kjer bo potrebno bolj konkretno vlagati v kadre, se pravi v ljudi, v tem primeru tudi v kadre, ki bodo poskrbeli za duševno zdravje

kliničnih psihologov in psihiatrov, pa me samo zanima, ker je prej gospa ministrica govorila o nekih novih 186 zapolnitvah, če sem prav razumel, ampak je rekla »lahko«. Zakaj to ni obvezno – da se »mora«? Se pravi, ali so to bili samo razpisi ali so bile dejansko tudi nove zaposlitve. V bistvu bi prosil, če mi potem tudi odgovori, da razčistimo glede teh zaposlitev novih socialnih delavk in delavcev. Dejansko je res, da so se v tem času izredni izkazale te nevladne organizacije, ki so v bistvu pokrivali ta del, ki ga potem ni več zmogel zdravstveni sistem oziroma medicina, da so pomagali na vseh vogalih, kjer je bilo mogoče, da so tudi blažili te stiske mladostnikov in otrok. Dejansko je res zaskrbljujoče, kako so se povečali odstotki, recimo, teh klicev sploh na ta Tom telefon, ki je dejansko že 30 let v bistvu tisti, ki prisluhne, ki posluša in pomaga mladostnikom in otrokom. Informacije, ki smo jih dobili oziroma ki so tudi dostopne javno, so res zaskrbljujoče. Se pravi, 72 odstotkov več je bilo klicev mladostnikov, ki so razmišljali oziroma ki razmišljajo ali grozijo celo s samomorom. To je eno dejstvo, s katerim se bo treba tudi javno soočiti. Prihajam iz regije, kjer je že bilo prej precej oziroma smo bili na prvem mestu v Sloveniji po številu poskusov samomorov in v tem primeru smo res, žal, spet pristali

čisto iskreno povedano moramo si tudi priznati, korona nas je presenetila, tudi ta vojna, ki se sedaj dogaja – žal se je zgodila. Ja, vse to je tudi bilo večkrat omenjeno na prejšnjih sejah, da smo od ministrice Kustec v bistvu pričakovali več; nekaj inkluzije v smislu tega, da bo kar sama pristopila k nekim problemom, ki so se ji kar nakopičili v smislu teh težav otrok oziroma mladostnikov. Pustimo sedaj te tehnične stvari, ki so bili zoom in šola na daljavo, ampak v resnici otroci niso imeli možnosti, da bi dostopali do strokovnjakov, ki bi jim lahko tako ali drugače pomagali v smislu teh stisk: depresij, duševnega zdravja. Dostikrat smo imeli občutek, kot da ni bilo … Oziroma tudi otroci in tudi učitelji so imeli občutek in tudi starši so tudi jasno povedali in pokazali, da so si želeli več njene pomoči, da bi lahko tudi bolj in boljše pomagali svojim otrokom in mladostnikom, ki pa so žal poleg starostnikov res, žal, bili oziroma še vedno so glavne oziroma tiste največje žrtve te pandemije koronavirusa v Sloveniji. Kot rečeno, zanima me res, kako je zdaj s temi zaposlitvami novih socialnih Hvala lepa. Čas se vam je iztekel. Naslednja razpravljavka je gospa Maša Kociper, za njo se pripravi mag. Branislav Rajić. Izvolite. Hvala in lep pozdrav vsem v dvorani! Na začetku lahko z žalostjo ugotovim, da ta tema, kateri je namenjen današnji dan oziroma današnji popoldan, naših koalicijskih kolegov prav nič ne zanima. Že tako nas v dvorani ni veliko, ampak iz koalicije pa mislim, da ni čisto čisto nikogar in to je res žalostno. Tudi ministrice trenutno ni, no, ampak to razumem, da je treba tudi kdaj ven. Kakorkoli, v tem kratkem času, ki ga imam, bom dve zadevi izpostavila. Ena je moja frustracija, ki jo večkrat ponavljam, da se v tej državi ene stvari enostavno ne rešijo in leta in leta in leta govorimo o njih. Tako ta kritika ni samo kritika na to vlado, ampak tudi na kakšno vlado prej, mogoče še najmanj na SAB, ki je bil vse skupaj dobri dve leti v vladi doslej, pa še takrat nismo vodili ustreznih ministrstev, ampak glede tega pomanjkanja strokovnjakov, kliničnih psihologov, sociologov, pedagogov, teh tudi za otroke s posebnimi potrebami in tako naprej. Teh primanjkuje že, sem prepričana, vsaj 10 let. Še na sodišču se spomnim, jaz sem vodila ta oddelek za mediacije, in v številnih družinskih mediacijah in seveda tudi v družinskih sodnih postopkih se potrebuje izvedeniško mnenje teh strokovnjakov, zlasti, ko gre za dodelitve otrok, odločitve o stikih s starši, z drugim staršem, tam, kjer ni ta drugi starš skrbnik in tako naprej. In že leta in leta tega profila primanjkuje. Sprašujem se, ali res kot država ne znamo najti nekih odgovorov na te dileme, ki verjetno niso neka nuklearna fizika in so jih že kdaj kje po svetu imeli in morda že kdaj kako pozitivno prakso iznašli. Gotovo se da tudi pri nas nekaj v tej zvezi narediti. Ne pa, da potem ko pride ena taka kriza tipa epidemija, ugotavljamo, da zdaj, ko bi pa res rabili te strokovnjake, še več njih in še več njihovih storitev, jih pa ni! Tudi sama nisem strokovnjakinja za to področje, seveda ne vem, kaj je to, kar je mogoče narediti, so pa ljudje na ministrstvu, ki pa bi morali biti strokovnjaki za to področje, tudi na Ministrstvu za zdravstvo morda, ki bi pa morali končno najti neke odgovore na to, kako odreagirati, da se bo ta problem pa vendar rešil in da ne bo trajal še naslednjih 10 let. To, da so otroci, ki imajo hude stiske, recimo, da ne jejo, to je bulimija, ali pa kaj takega, da ne morejo priti na vrsto, recimo na Gotsko, če govorim za Ljubljano, zato ker je tam čakalna doba eno leto in morajo vzeti, seveda razumljivo, preko vrste kup otrok, ki pa imajo samomorilne težnje, je za tistega starša, ki ima otroka z bulimijo ali pa anoreksijo, zelo zelo slaba tolažba. Tudi to, da se v nekih postopkih, kjer bi bilo nujno odločati in so po zakonu nujni glede otrok in bi morali biti v koristi otrok, odločajo tako dolgo samo zato, ker ni ustreznih strokovnjakov, ki bi pripravili mnenja, je za mene nedopustno. Tudi to razpravo bi rada izrabila za to, da apeliram na to vlado in hkrati na katerokoli naprej, da se k temu urgentno pristopi in se to vprašanje začne reševati. To je prva stvar. Druga stvar pa je, ko govorimo o stiskah otrok, so pa kakšne stvari, ki bi se pa lahko tudi rešile. Včasih si mislim, da morda kot poslanka Državnega zbora, ena od devetdesetih – ni kar tako lahko postat poslanec, to včasih pozabljamo –, bom pa vendar lahko kaj spremenila in sem se zdaj pravzaprav že drugi mandat prizadevala za eno stvar, ki po moje je samo stvar malo dobre volje ministrstva. To je, da bi se spremenil način ocenjevanja otrok med prestopom z osnovne na srednjo šolo. O tem sem velikokrat govorila, o tem sem pisala ministrici vsaj tri poslanska vprašanja in pobude tej, pa že oni prej enih petkrat, ampak, tu se nič ne spremeni. Leta in leta že opozarjajo starši, otroci in zlasti profesorji, da je to, da morajo otroci za vpis v srednjo šolo biti čim boljši pri vseh predmetih, izjemen vir stresa za te otroke. Nihče od nas ni dober v vsem. Nihče! Vsi imamo bolj izražene ene talente in drugih nimamo. Jaz pač nisem za strojništvo in za kemijo in za fiziko in tudi ne silim tja in nisem tisto nikoli delala, sem pa za kaj drugega. Od naših otrok pa se pričakuje, da bodo, zato da bodo lahko šli na srednjo šolo, zlasti gimnazijo – v gimnazijo pa želi veliko otrok, ker enostavno še niso definirani, da bi vedeli, kaj bi si želeli – ne morejo, ker nimajo dovolj visoke ravni ocen pri vseh predmetih. primer, ko zaznajo nekoga, ki je izjemen pri matematiki, rečejo: »Vav, ti si izjemen pri matematiki, tukaj te bomo podprli zato, ker hočemo dobiti izjemnega strokovnjaka, ki bo nekaj na tem področju naredil. Pusti telovadbo, če ti ne gre, pusti risanje, ti se na to skoncentriraj.« Ne, pri nas je kontra! Si dober pri matematiki? V redu, ampak telovadbo imaš tri in ne boš mogel na Bežigrad. Ker s trojkami se pač ne gre na Bežigrad, to se mi zdi ena taka stvar, ki bi jo absolutno se lahko z malo dobre volje rešilo in za katero mi je na teh sestankih, ki sem jih imela, eno in isto stvar so mi rekle tri različne ravnateljice. So rekle: »Gospa Kociper, to, kar govorite, povzroča izjemen stres ne samo ne samo otrokom, ampak po vrstnem redu staršem, otrokom in učiteljem.« Tudi učiteljem, ki so pod pritiskom in otrok in staršev, ker si ti želijo dobre ocene. Tukaj se bom ustavila na tej točki, da pustim še nekaj časa kolegu, ki je za mano. Ampak hočem reči, z malo dobre volje bi bile nekatere zadeve in stiske rešljive. Hvala.

nič na tem področju. Mislimo pa, da je narejeno premalo glede na nivo, tip in urgentnost problema, ki ga otroci in mladostniki imajo. Mi moramo upoštevati vpliv posledic epidemije in omejevalnih ukrepov na duševno zdravje, ker so otroci naša najranljivejša skupina, mladostniki pa enako kot oni. In te posledice epidemije so trenutno opazne, ampak bodo prisotne veliko več časa kot je naš mandat, recimo, in tudi ministrov in ministričin. Zdi se, kljub temu da je nekaj narejeno – slišali smo tudi na področju zdravstvenega ministrstva, še več se mi zdi na področju ministrstva za šolstvo. Ampak kljub temu se mi zdi, da se mi zdi, da je spregledan nivo ali pomen tega problema in sta pač ministrstvi preusmerili te svoje aktivnosti še drugam – seveda razumljivo v tej epidemiji. Vendar pa ugotavljamo vsi, da imamo premalo strokovnjakov, ki se ukvarjajo ravno s oziroma s psihološkimi problemi šolske mladine in pri osveščanju teh psihosocialnih posledic epidemije, kar je na nek način postala nova tema, ampak bolj za doktorate nekaterih kot za dejansko uporabo v praksi. Mi potrebujemo, da se to v praksi izvaja. Ob vsem tem opaženo je, da je izjemen porast nasilja v družini, da so posledice zelo vidne, da jih je treba tudi pravočasno predvideti, potem prepoznati in jih potem ustrezno nasloviti, zato pa je zelo težko določiti oziroma ugotoviti, kdaj je pravi čas za pomoč, ker nimamo dovolj resursov, ki bi to pomoč ponujali. Ampak tu smo vsi tudi zato, da govorimo, da bi mogoče ne pričakovali samo pomoči od strokovnjakov, ker jih je premalo. Moramo kot družina, kot prijatelji, kot sosedje, kot neke družbene skupine, vsi smo poklicani, da vsaj prepoznamo in pomagamo k iskanju poti za pomoč. Ker se mi zdi, da bi vsaj na ta način marsikatero ‒ k sreči jih ni še veliko, ampak bojim se, da jih bo –, marsikatero samomorilno smrt s tem tudi preprečil. Šola je poleg pridobivanja znanja tudi prostor za vzpostavljanje nekih medsebojnih odnosov in vzdrževanje teh odnosov, za graditev samopodobe otroka in mladostnika in za ustvarjanje socialne identitete in občutka pripadnosti, kar je izjemno pomembno za družbo kot za celoto. Tukaj pa je velika naloga učiteljev in vzgojiteljev. Seveda nimajo dovolj časa, zlasti ko je bila šola zaprta, niso imeli niti možnosti, da ta problem naslovijo v dobršni meri, v kateri je pač bila potreba. Otrokom in mladostnikom so strokovni delavci v šolah zanesljiv sogovornik. Kot starši marsikdaj pozabimo, da se naši otroci odprejo celo učitelju, vzgojiteljici prej kot nam iz raznoraznih razlogov in zaradi tega ne smemo spregledati te njihove funkcije in jim omogočiti, da se tudi v njej vidijo in skozi njo pomagajo našim otrokom. Otroci in mladostniki v šoli, nekako vsi ugotavljajo, lažje obvladujejo svoje življenje in ko so bile te ustanove zaprte, so se pojavili problemi in se še vedno pojavljajo, otroci so se zatekali k internetu. Na njih se je … v neko vsakdanje življenje je izjemno težka za nekatere, kaj šele reči o družinah, kjer starši doživljajo enak stres, recimo, v službi ali zaradi drugih razlogov ali, recimo, v v disfunkcionalnih družinah. Otroci tudi imajo probleme, s katerimi so se srečevali tudi pred epidemijo in potem se je v njej to sigurno povečalo. Zlasti je problem pri družinah, kjer je revščina prisotna ali socialna izključenost. Takrat so otroci bili vsaj v šoli socialno vključeni, ko šola ni delovala, pa niso mogli biti vključeni.

ker so ti problemi veliki, so nakopičeni. Mislim, da je treba razmišljati v smeri več teh dežurnih telefonov, v smeri nekih spletnih strani za pomoč otrokom, mladostnikom, v intenziviranje dela šolskih svetovalnih služb, zato ker so te službe enostavno že v in media res, kot se reče. Dajte jim nadure, samo naj delajo, oni bodo verjetno tudi zaradi svojega poklica to hoteli opravljati, ampak prosim odprite možnost, da svojo strokovno pomoč dajo pravočasno in na pravem mestu. Predlagal bi tudi neke seminarje za starševske skupine ali za starše skupaj, hibridno s šolo, seveda deljeno po triadah, recimo, in po starosti otrok in mladostnikov. Torej, ne gre tu samo za neko golo medicino, kot je rekla kolegica, niti za golo psihologijo ali pedopsihiatrijo. Danes je to zelo prepleteno in zato je potrebna širša vključitev družbe za naslovitev tega problema, s katerim se res soočamo in ki bo imel posledice tudi za kasneje. Vlada nas je zadolžila preveč, za 40 milijard recimo, in od tega polovica je šla res za pomoč gospodarstvu, ampak polovica je šla v neke bombončke in vse to je treba enkrat, ker je preplačano, vrniti. Kdo bo to vrača? Tisti, ki so danes v šolah! In sedaj je treba tem otrokom pomagati, da ostanejo normalni in da so potem zmožni vrnitve teh dolgov, ker se bodo vlekli. Žal niso za to krivi, ampak bodo jih pač morali vračati tudi v našem imenu. Torej, zavedamo se, da rešitve so. Prosim oba ministra, da se za to res zavzameta, dokler sta še v sedlu, ker ta skala, ki visi nad vratom, enostavno bo zdrvela prehitro v nek nek obup, iz katerega ne bo vrnitve. Kakšen je pa interes, smo videli ravno v prisotnosti kolegov poslancev iz koalicije. Hvala. Hvala lepa. Predzadnja razpravljavka je gospa Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa. Mogoče samo v obrazložitev, zakaj se javljam tu pri razpravi: ker imam kot predlagateljica preprosto premalo časa, pa se mi zdi, da je kljub temu potrebno nekatere stvari povedati. Ugotavljamo namreč, da vse več otrok in mladih ima anksiozne motnje, ima depresivno simptomatiko, ima samomorilna vedenja, izkazujejo znižano motivacijo za šolske delo in aktivnosti na splošno, tudi za gibanje in telesno aktivnost kot takšno. Ima tudi motnje hranjena, pretirano uporablja zaslone oziroma povedano bolj v ljudskem jeziku, je že zasvojenih. In te stiske doživljajo tako otroci, tako starši kot učitelji, kot smo že povedali. Ko sem se pripravljala na to to sejo danes, sem pozvala šole, organizacije, nevladne organizacije, tudi študente, da mi pošljejo informacije s terena, ker me je zanimalo, kaj se pravzaprav na terenu dogaja. Zato si bom zdaj vzela nekaj minut in vam bom poskušala predstaviti tudi zaradi tistih, ki so se potrudili in mi pisali, kaj se pravzaprav dogaja in v naših šolah in v dijaških domovih in med študenti, pa še kje drugje. Tudi pri programu PUM–O, če ga poznate, ki ga izvaja Andragoški zavod za mlajše odrasle. Skratka, ne bom operirala z imeni šol, bom pa operirala samo z nazivom organizacije kot takšne. Recimo iz ene osnovne šole mi pišejo, da je zelo veliko stisk povezanih s padcem uspeha, kar pomeni, da so učenci kljub zmanjšanemu številu ocen v stiskah zaradi ocen, ki niso po njihovih pričakovanjih. Te stiske so povečane tako v številu kot v intenziteti in reševanje le-tega je izjemno zahtevno. Ne samo pri manj uspešnih, pač pa tudi pri bolj uspešnih učencih. Porast je v socialni vključenosti ali izključenosti. Učenci se ali zapirajo vase, ali se preintenzivno družijo, ali se želijo izkazovati, zato posegajo tudi po zelo kritičnih metodah izražanja sebe ali pridobivanja potrditev s strani drugih. Porast je opaziti tudi zaradi težav na socialnih omrežjih, ki so bila morda bolj intenzivna v času, ko so bili otroci doma. Opaziti je, da starši mnogo stvari, ki jih učenci počnejo skrito, sploh ne zaznajo, ker je to zelo skrito. Opaziti je, da so se včasih učenci bolj obračali na starše in prijatelje v primeru težav, tudi na učitelje v šolah in svetovalno službo. Tega je sedaj manj in ker je tega manj, so problemi večji in veliko zahtevnejši za reševanje. Tega pred covidom ni bilo v v takšni meri. Opaziti je tudi preobčutljivost učencev na odzive vrstnikov, predvsem se to pozna pri učencih, ki so v najstniških letih, in tudi na odzive na napor, ki se od njih sedaj v šolah zahteva. Zahteve so manjše kot pred pojavom covida, ampak stisk je veliko več. Opazne so tudi očitne spremembe v navadah, v vzorcih vedenja, opazna je razpuščenost, po domače, apatičnost in izmikanje obveznostim; sploh tem, sploh tem, ki so vsak dan v šolah. Gospa tudi piše, da bi si drznila trditi, da so spremembe tudi v vedenju učiteljev, ki popuščajo ali pa strogo ne razumejo in morda kakšno stisko tudi označijo za, v navednicah, spet izkoriščanje, ni pa nujno tako. Lahko gre le za brezvoljnost ali brezciljnost učencev, ker je bilo doma fino, brez obveznosti in brez dolžnosti tako s strani staršev kot tudi šole. Ne smemo pozabiti, da učenci posredno doživljajo stisko vsega, kar se dogaja tudi s ponotranjanjem starševskih stisk. Gospa piše, da trdnih dokazov za to pač nima, da bi rekla, nekih analitičnih z raznimi anketami oziroma z analizami, ampak da je super, da je MIZŠ začasno povečal možnost dodatnih ur zaposlitev svetovalni službi, vendar le do 31. 8. 2020, kar je absolutno premalo, ker se komaj z začetkom normalizacije začenjajo težave izkazovati v obsegu, ki je bil sedaj skrit. Nujna je tudi stalna povečanost obsega dela svetovalne službe za najmanj čas trajanja covida ‒ torej dve, tri leta – in na splošno ter glede na število učencev in oddelkov, kar ni enako. Ker če je v oddelku 16 ali pa 28 učencev, je seveda razlika, piše gospa dalje. In svetovalne službe so seveda s tem absolutno preobremenjene. Predlaga tudi, da bi bilo potrebno začasno povečati število razrednih ur v šolah, ker bi lahko razredniki vseeno delali na preventivi, ne samo na kurativi, kot je to trenutno izvedljivo. Potem ena druga šola iz drugega dela Slovenije piše takole. »Ena največjih težav zagotovo pomanjkanje gibanja, kar je oslabilo gibalne sposobnosti otrok, natančne rezultate ima Fakulteta za šport, so te avtomatsko povezane z mentalnimi sposobnostmi otrok, kar se bo dolgoročno zagotovo poznalo. Druga večja težava na naši šoli so stiske otrok, saj je bilo obdobje zelo drugačno v vseh pogledih.« Zdaj zaradi ukrajinske krize opažamo tudi stiske, ki jih občutijo otroci, ki so občutljivi tudi za te vrste, piše. Piše, da v času bombardiranja Jugoslavije ni bilo tako. Naslednja šola piše takole: »Na naši šoli opažamo, da so si stiske otrok v času trajanja epidemije covid-19 povečale. Vedno več je otrok z učnimi težavami. Ti potrebujemo obravnavo pri šolski svetovalni delavki. Gre za otroke, ki imajo težave s pozornostjo, s koncentracijo, težave z branjem, računanjem. Učencem pomagamo tudi pri učenju učnih strategij. Opazno je tudi slabše slušno razumevanje. Nekateri otroci so v tem času postali tudi odvisni od igranja računalniških igric. Šolska pedagoginja obvešča vodstvo o vseh pogostih obisk učencev, ki tožijo o stresu in strahu. Na pedagoginjo se redno obračajo tudi starši, ki pri otrocih v zadnjem času opažajo redne slabosti in glavobole in za to so izključili neke organske vzroke. Prav tako v zadnjem času opažamo, da imajo otroci težave zaradi krize identitete. Šolska pedagoginja pri tem učencem nudi oporo in pomoč. Pozabiti ne smemo niti na otroke, ki so v preteklih mesecih izgubili svoje bližnje. Tudi v tem času žalovanja jim nudimo oporo in varno okolje. Na šoli se trenutno največ ukvarjamo z nekoliko slabšimi odnosi med učenci. Učitelji veliko časa posvečajo pogovoru o spoštljivih odnosih, o tem, kako pomembna je primerna komunikacija, tudi kako je pomembno je sprejemanje drugačnosti. Pedagoginja poskuša tudi to pomoč nuditi. Nujno bi bilo treba spremeniti normative za svetovalne delavce, ki morajo svojo obvezo dopolnjevati še z velikim številom pedagoških ur. Namreč, učno pomoč svetovanja in pogovore danes potrebujejo vsi dijaki oziroma učenci.« To je že drugi konkreten predlog s terena, kaj bi bilo potrebno narediti. Potem naslednja šola piše takole: »V letošnjem letu smo imeli več učenk, ki so poskušale narediti samomor. Ena je pojedla aspirine v taki količini, da je bila še nekaj časa potem v kritičnem stanju. Seveda je bila hospitalizirana. Učenka ima težave tudi v družini, če bi bila v šoli, bi bila njena stiska zagotovo manjša. Enake težave imata tudi dve njeni starejši sestri, ki sta poslušali storiti samomor. Nekatera dekleta so želela delati skupinski samomor. Hvala bogu je to pravočasno ena od deklet preprečila oziroma neka druga, ki je slučajno prišla. Ena od teh treh, ki so poskušale narediti ta skupinski samomor, je bila takoj hospitalizirana. V zadnjem času opažamo, da se je vse več deklet začelo rezati po telesu. Imamo kar nekaj učenk in učencev, ki so razvili strah pred javnim nastopanjem, strah pred ocenjevanjem, zato jih ocenjujemo posebej, čeprav zakon pravi drugače oziroma dekleta nimajo odločb, ampak vsaj na ta način malo omilimo njihovo stisko. Ogromno otrok tudi šprica, takrat ko morajo biti vprašani ali pisati test, ker jih je strah. Otroci so namreč zaradi karantene, ki je bila oziroma zaredi izobraževanja na daljavo, pod pritiskom ocenjevanja. Imamo učenca, ki se boji zapustiti dom, predvsem svoje domače. Z njimi je navezal nezdravo čustveno navezanost in bilo je res hudo. To je bilo videno predvsem, ko smo šli v šolo v naravi. Učenci so jokali in pogrešali starše ‒ 6. razred.« Opažanja učiteljice pri pouku: »Otroci so apatični glede dela, saj imajo slabo podlago iz prejšnjega leta, zato ne znajo in posledično ne morejo sodelovati pri pouku, kar zagotovo vpliva tudi na njihovo samozavest. Če ne znajo, se počutijo manjvredne; skratka, nekaj manj. Njihova zainteresiranost za delo je nižja kot pretekla leta.

Zagotovo je bilo pri otroku videti zadrego, da je svoj odgovor ponovil večkrat, prvič tudi zaradi tega, ker mu je še bolj neprijetno, drugič pa, ker ni vedel, ali je povedal prav ali narobe, in to pri otrocih povzroča ogromno stisko.« »Moram vam reči, da je naša svetovalna služba obremenjena dvesto na uro.« Ta učiteljica opozarja tudi na duševne stiske učiteljev, učiteljic oziroma vseh zaposlenih na šolah, ker – kot sem že prej razpravljala ‒, tudi ti nudijo otrokom podporo. Pisali so mi tudi, to je samo nekaj primerov iz osnovnih šol, pa ne bom več, ker so stvari zelo podobne; skratka, stvari s terena so res alarmantne. Iz dijaških domov sem dobila naslednje sporočilo: »V dijaških domovih smo kritični do ministrstva, ker sistemskih rešitev ni bilo, bilo je nekako tako, malce so se izgovarjali, da je to stvar Ministrstva za zdravje.« Ampak ugotovitve s terena so naslednje: »Stiske zaradi covida so in so se še okrepila, kažejo se v strašnem pogrešanju socialnih stikov, vrstniškega druženja.« Zdaj je treba povedati, da v dijaških domovih učenci živijo od ponedeljka do petka cel čas, ne gredo v matične družine in tam za njih skrbijo tudi vzgojitelji. »Zmanjšali so se nujno potrebni občutki pripadanja, opore, deljenja skrbi in težav, pomoči sovrstnikov, skupnega preživljanja prostega časa, tega prej nismo poznali. Prej se je govorilo le o nemotiviranosti mladih in neaktivnosti mladih, zdaj se je pojavilo pomanjkanje na področju izpolnjevanja eksistenčnih potreb mladih na čisto človeškem, čustvenem in doživljajskem področju. In to je za nas novo. Mladi so pogrešali vrstnike, izpostavili so izolacijo, osamljenost, pomoč pri učenju, ki je niso imeli. Opažamo, da je vse več mladih s specifičnimi, osebnimi, čustvenimi in drugimi težavami, ki zahtevajo strokovno obravnavo psihiatrov, psihologov, pedopsihiatrov. Tudi starši teh otrok pričakujejo, da se jih bo vključilo v normalno vzgojno-izobraževalno delo in da bodo tam uspešni. V stiskah so tudi pedagogi in tudi drugi, ki delajo z mladimi, saj so te težave obenem tudi njihove težave. S tem se, žal, nihče ne ukvarja.« Potem en primer tudi iz nevladnih organizacij. Društvo Salezijanski mladinski center konkretno, ker se mi zdi pomembno, da opozorim točno na to, kar sem že prej povedala – povezovanje strukturne pomoči z NGO. »Covid in zaprtje šol je najbolj prizadel mlade na področju metalnega zdravja, zdravstveni sistem ne zmore obvladovati vseh teh stisk, tudi starši se obračajo na nevladne organizacije, tudi oni potrebujejo obravnavo. Pripeljejo svoje otroke, ki so bili hospitalizirani in so še dalje v slabem psihičnem stanju. Mladi v nevladne organizacije prihajajo tudi na pobudo osebnih zdravnikov tudi centra za socialno delo, saj uradni sistem ne zmore obravnavati vseh stisk.« Seveda, zakaj do tega prihaja, so razlogi isti, kot smo že prej povedali: ni bilo stikov, ni bilo pomoči, to šolanje na daljavo, zato so potrebne rešitve. Tudi za nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s to problematiko, bi bilo fino, da se jim zagotovi ta stalen vir prihodkov, da bodo lahko tudi te strokovnjake zaposlovali in nenazadnje te programe izvajali konstantno; ne, da se, če se financiranje programa ustavi, ustavi tudi program, kar je najtežje. Vmes, ko sem se pripravljala na to temo, sem zasledila, da se je v bolnišnicah ta hospitalizacija pravzaprav zaradi teh potreb zmanjšala. Prej so bili v povprečju taki otroci hospitalizirani 21 dni, zdaj so manj. In čeprav še niso ‒ v navednicah ‒ ozdravljeni oziroma najbolj v redu, se jih je seveda poslalo domov, ker so rabili postelje za nove. In ti so potem tudi prišli konkretno v to nevladno organizacijo. Potem ko sem debatirala s kolegi iz andragoškega zavoda oziroma konkretno iz programa PUM-O, ki ga verjetno, ministrica, vi, poznate. To so tisti mladi, ki niso nikamor vključeni, ki nimajo osebnih zdravnikov, ki ne hodijo v šolo. Seveda, ranljiva skupina mladih, ki je izpostavljena marginalizaciji in se potem v programu PUM-O, učijo vseh teh stvari na novo. Sama sem tudi nekoč delala v mariborskem PUM-O in moram povedati, da ti mladi, ki so iz takšnih in drugačnih razlogov izpadli ali iz osnovne šole, ali iz srednjih šol in tudi z univerz, njih ni nikjer. Njih ni bilo nikjer. In če ne bi bilo PUM-O, potem bi bili ti otroci zanesljivo na poti v zelo težka stanja. Pri mladih smo zaznali spremembe v razpoloženju in čustvovanju v primerjavi s časom pred pandemijo. Razpoloženje med pandemijo je bilo seveda slabše, več je bilo slabe volje pri mladih, bolj intenzivna so bila občutja žalosti, jeze, zaskrbljenosti, osamljenosti, potrtosti. Vse bolj so se dolgočasili, višja je bila tudi poraba zdravil. Iz meseca v mesec, ko so bili pač zaprti, ker niso mogli prihajati v PUM-O, je postajala intenzivnejša potreba po osebni obravnavi udeležencev, kar so seveda izražali, ker so Pri PUM-O je še dodaten problem zato, ker je tudi pri njih dosti težje vzdrževati motivacijo in osmišljati dejavnosti teh mladih, ki so tako ali tako izpadli iz uradnega šolskega sistema zaradi nekih vzrokov. In seveda jih je to

Tudi zaradi konfliktov doma so bile težave. Če vam preberem konkretno, ker so naredili tudi ankete, kaj so vse mladi pisali pri tej osmišljenosti svojega dneva pravzaprav, da je potrebno vstati in da se je potrebno umiti in da je potem potrebno bilo iti na Zoom in spremljati, da rečem, to izobraževanje, ki so ga ti Pumovci bili deležni. »Nikoli mi ni šla matematika, zato sem imela v šoli seveda težave in iz nje izpadla. Nisem verjela, da mi bo kdaj uspelo. Kar sem mislila, da je nemogoče, je ona, mentorica, naredila mogoče. Pomoč je bila v inštrukcijah, v razporejanju in organizaciji učenja, predvsem pa v veliki meri v v veri vame in v moj uspeh. Delo je obrodilo sadove. Ne le, da sem izdelala, tudi trojko in štirico sem na koncu dobila. To me je tako opogumilo, da sem se začela učiti novih stvari.« Jan piše takole: potem drugi Jan pa piše takole: »Vsak dan smo imeli zoomko. Vsak torek smo morali nekaj predstaviti, kar smo morali sami pripraviti. Imel sem zelo konkretne naloge. Če nekoga ni bilo na klicu, so ga mentorji poklicali po telefonu. Kruto je bilo le to, da se nismo videli, da se nismo čutili. Kljub razmeram pa je bilo dobro organizirano.« Potem pa Gašper piše: »PUM-O mi je dal prispevek k osebni rasti. Na PUM-O odkrivam, kdo sem. Ko sem prišel, smo se pogovorili, premislil sem in si zadal svoje cilje, imel sem tudi spisek stvari, ki jih moram narediti. Karkoli potrebujem ali ne vem, so mentorji tukaj vedno zame in mi pomagajo. Vprašajo me, če kaj potrebujem. Vedno se lahko obrnem na njih.« To so, primeri in izjave teh Pumovcev, ki so uspešno, da rečem, prebrodili svoje stiske in bodo se po vsej verjetnosti, velika večina njih, tudi vrnili v v neke organizirane oblike izobraževanja, iz katerih so, kot rečeno, izpadli iz takšnih ali drugačnih razlogov. Zdaj pa, verjetno vsi med nami poznamo raziskavo Mladina 2020, ki so jo naredili na na Oddelku za sociologijo Univerze v Mariboru. Vemo, da pri tej raziskavi opažajo, da se je med mladimi povečal stres,

in pa strahovi med mladimi, ki so zelo zelo v porastu in so vezani tudi na več področij: na področje zdravja, službe, stanovanja. Ta intenzivnost je povečana za dvakrat in seveda tudi duševno zdravje pri študentih oziroma pri mladih se je zelo zelo poslabšalo. Ta tesnoba in občutek nevrednosti, ki ga imajo mladi, je pravzaprav zelo zanimiva, ker nekako pravijo, da bi bilo potrebno, da to presežemo, tudi se več pogovarjati oziroma imeti več, da rečem, pomoči in delavnic in pogovorov tudi o tem, kako razumemo eden drugega. To je zelo aktualno tudi v tem času tudi te ukrajinske krize, kajne, ko je pravzaprav grozljivo, da je Vlada tvitnila, da da ti ukrajinski begunci so pa zdaj ta pravi begunci, oni drugi pa niso bili, ker so malo drugačne barve kože. Mislim, to so strašljive stvari, ki jih nekdo producira,

opozarjala na to 30-procentno povečano debelost med otroci, kar seveda se samo nalaga na vse tiste duševne zgodbe. In to to so stvari, ki bodo se še reševale 10 let, zanesljivo, če še ne več. Zato se moramo danes oziroma takoj zdaj zavedati vseh teh problemov in tudi narediti vse, kar je v naši moči, da bomo lahko tem otrokom pomagali. Meni je bilo grozljivo, ko so razlagali

neke športne aktivnosti imeli oziroma neke obštudijske dejavnosti, povezane s športom, obšolske dejavnosti, povezane s športom, da se v času zaprtja, ko smo bili, saj nič ni bilo mogoče, da se 30 procentov otrok sploh več ni vrnilo nazaj. Pa so oni bili prej navajeni neke rutine, ne vem, po šoli je dve uri doma, potem pa gre na nek trening. Ampak 30 procentov otrok se ni vrnilo in to so izgubljene generacije oziroma to so problemi, s katerimi se bomo morali še soočati. Potem, študentje kot eni izmed spregledanih generacij, ki je … Pravzaprav sem v enem članku prebrala Študenti ‒ spregledane generacije, ki je izgubila nasmeh. Tu so šele stvari grozljive. Če se spomnite, ministrica, vi se boste zagotovo spomnili, da sem vam takoj pisala, takrat, ko so se študentski domovi zaprli. Dejansko so se morali študentje z enega dneva na drugega izseliti. Marsikdo ima tudi stalno bivališče v študentskem domu, pa se je moral izseliti in se vrniti nekam v neko svoje okolje. Te stvari in te stiske seveda občutijo še zdaj, pa jih bodo še nekaj časa, pa bom spet prebrala nekaj konkretnih izjav otrok. Anja, 20 let piše takole: »Na začetku pandemije oziroma prvega letnika faksa sem se zaradi stresa začela več samopoškodovati. Vmes sem že prenehala, nato pa mi je stres spet aktiviral obrambni mehanizem, ko sem, če je bilo enostavno vsega preveč, če nisem mogla obvladati svojih čustev, sama sebe kaznovala. Zame je pač samopoškodovanje neke vrste ventil. Na sploh so se mi vrnile tudi vse toksične misli, ki sem jih imela že prej: da sem nič vredna, da nisem dovolj pametna, da sem kup dreka, da si zaslužim, da umrem.« Potem 23-letna Zarja pa piše takole: »Za iskanje pomoči sem se sicer odločila že jeseni 2020, anksioznost s paničnimi napadi me je spremljala že od 19. leta, vendar je ta osamitev vse še samo poslabšala. Terapije se med zimskim lock downom opustila, ker so potekale na daljavo, moje mentalno stanje pa se je slabšalo. Spomladi sem se odločila za resno pomoč, saj ni bilo večera, da bi lahko mirno zaspala brez paničnega napada. Doma na začetku nisem imela ogromno spodbude, saj družinski člani niso razumeli, kaj se z menoj dogaja, in so tudi oni sami upali na boljše čase, da bo vse izzvenelo. Pravzaprav sem tudi jaz njih poučevala, zakaj mi terapija koristi in da jemanje antidepresivov ni cel bavbav.« Tudi govoriti o tem, o čemer govorimo danes, je pomembno, zato ker na ta način spodbudimo ljudi, mlade, da upajo priti po pomoč in da upajo povedati, da imajo težave, tudi na glas. Še eno raziskavo so mi poslali, mariborskem Pedagoškem inštitutu delali prav analizo spremembe v anksioznosti, covid-19, anksioznost, povezanosti in občutki pripadnosti šoli med mladostniki v v Sloveniji v obdobju epidemije. Tudi tukaj so zanimivi rezultati te raziskave. Govorili so pa seveda o počutju otrok, mladostnikov v obdobju pandemije. Ugotovili so, da je povišana stopnja skrbi zaradi šolanja in odnosov z vrstnicami in vrstniki. Presenetljivo je bilo tudi virtualno preživljanje časa z vrstnicami, vrstniki, povezano z višjo stopnjo depresivnosti, ampak z nižjo stopnjo osamljenosti. Oni so dobili malo drugačne rezultate in ugotovili so, da imajo dekleta višjo stopnjo ravni anksioznosti in pa starejši mladostniki so poročali o višji ravni anksioznosti. Seveda jih je pa to pomanjkanje in to nedruženje in to, da se niso mogli družiti, s športom ukvarjati, vse to jih je seveda zelo prizadelo. So pa razlike glede tudi na tip šole in pa glede na spol. Tako verjamem, boste mogoče tudi s tem še kaj na ministrstvu poigrali. Dobro, tega ne bom več. Mogoče bi še samo za zaključek, ker mislim, da so še neke razprave za menoj, da ne bom spet predolga. Prebrala še nekaj o tem, kaj opažajo svetovalni delavci. Pišejo tako na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Mariboru: »Preučevanje in pomoč morata biti prioriteta v sedanjem in tudi v prihodnjem obdobju. Ustrezno družinsko okolje oziroma starševstvo in primerni načini komunikacije, več kvalitetno preživetega skupnega časa in pa tudi modeliranje različnih načinov spoprijemanja s stresom se kažejo kot zaščitni dejavnik pred težavami v duševnem zdravju, pred težavami v duševnem zdravju, zato jih je potrebno spodbujati. Trenutno se dosti ukvarjamo s stiskami, šolskimi stiskami. Učenci imajo ogromno težav z vračanjem v ustaljene tirnice. Zaradi šolanja na daljavo so pri šolarjih kaže slaba zmožnost usmerjanje pozornosti, več je prisotnega strahu in jeze. jeze. Pozitivno pa kljub temu je, da so starši in tudi otroci bolj dovzetni za iskanje pomoči, kar v svetovalnem centru ocenjujejo kot dobro.« Ne bom več s tem nadaljevala. Skratka, odzivi s terena so pravzaprav takšni, da moramo vsi skupaj narediti vse in to takoj, da se bodo te stiske čim bolj zmanjšale in da bomo res otrokom ponudili pomoč takoj, ko jo potrebujejo, ne, da bodo na njo predolgo čakali. Prepričana sem, da se vsega tega zavedamo vsi, ki tukaj sedimo, in da se tega zavedajo tudi tisti, ki danes na to sejo niso prišli. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še minister in predlagateljica. Najprej dobi besedo minister za zdravje, Janez Poklukar. Izvolite. POKLUKAR: Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana ministrica! Vesel sem, da smo danes opravili to pomembno razpravo z več vidikov. Prvič, za tako pomembno področje, kot je duševno zdravje, seveda potrebujemo vsi skupaj kot družba konstruktivno razpravo. Velik del današnje razprave lahko označim kot izjemno konstruktivno in verjamem, da bo primerno pripomogla k nadaljevanju, uresničevanju duševnega zdravja v Sloveniji. Slišali smo kar nekaj objektivnih dejstev s terena, tudi to je pomembna stvar. Seveda ob takih razpravah potrebujemo tudi stroko, kjer bi nas lahko opolnomočili s kakšnim drugačnim pogledom na kakšno dejstvo. Po drugi strani pa ta je današnja razprava pomembna zato, ker se je žal zgodila leta, da ne rečem desetletja prepozno. Namreč, ta razprava danes v Državnem zboru, upam, da do končno, z območja Slovenije umika tabu na področju duševnega zdravja. Duševne zdravje ni tabu, duševno zdravje je eden pomembnejših dejavnikov za uspešnost Slovenije. Samo na ta način bomo presegli stigmo, ki so jo deležni tisti, ki imajo težave na področju duševnega zdravja. Seveda eden od pomembnih korakov, ki se je začel s sprejetjem resolucije in potem sprejetjem prvega akcijskega načrta leta 2018 in sedaj smo pred sprejetjem drugega, je to, da praktično izključno iz graščin, v katerih se je do nedavnega obravnavalo duševno zdravje, selimo to na primar. Selimo to na primar s centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, selimo to na primar s centri za duševno zdravje odraslih.

do 25. Zato je to področje tako pomembno in pereče in je prav, da ga naslavljamo v Državnem zboru in tudi širše. V obdobju od 2008 do 2015 je pri otrocih do 19. leta število predpisanih psihotropnih zdravil narastlo za 50 Nobeden od dejavnikov, ki jih lahko naštevam kar nekaj časa, ni spodbuden na področju duševnega zdravja, če se primerjamo z drugimi državami. Res pa je, da to, da so moji predhodniki vlagali trud na tem področju, čeprav so bili praktično pionirji glede na stanje, stanje, so bili in smo, je vseeno opaziti trende, ki so v izboljševanju. Sicer minorne, želel bi si pomembnejše, drastične, tako kot je bilo danes povedano v razpravi, pa vendar. Pomembno je, da z današnjo razpravo dvignemo ozaveščenost o duševnem zdravju; da skupaj s programi, ki sva jih predstavila z ministrico za šolstvo – in ne smemo pozabiti, da pomemben del poteka tudi na področju Ministrstva za delo, družino in socialo da del tudi v okviru Ministrstva za pravosodje ‒, dvignemo pismenost na tem področju in na ta način omogočimo, da bodo duševne bolezni oziroma stiske prepoznane dovolj zgodaj in da bodo tisti, ki potrebujejo pomoč, do nje sploh prišli oziroma se zanjo odločili. Kajti na evropskem nivoju je ugotovljeno, da kar 50 procentov tistih, ki to potrebuje, ne pristopi do tega zato, ker je premalo pismeno oziroma ker niso izpolnjeni vsi pogoji. V Sloveniji je seveda ta procent še polovico slabši. Tisto, kar je na področju epidemije bilo pomembno, je seveda to, da je epidemija covida-19 razgalila vse manke. In tudi tam, kjer imajo bolje urejeno področje duševnega zdravja, je prišlo do poslabšanj. Le redkokje oziroma ne poznam primera, kjer bi ohranili enak nivo, kot so ga imeli pred epidemijo. Potrebno je tudi povedati, da smo skupaj z Ministrstvom za šolstvo, z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, verjamem, da v zadnjih dveh letih vlagali enormne napore za to, da naredimo vse v korist otrok in pa mladine. In verjamem, da smo s skupnimi napori vseh pokazali široko zavedanje na področju duševnega zdravja oziroma kako pomembno je področje duševnega zdravja. Mislim, da je to eksemplaričen primer, na kateremu je treba delovati dalje; se pravi, kako vsi skupaj kot družba zmoremo prepoznati problem in ga enovito, celotno nasloviti in samo na ta način gremo v pravo smer. Ko govorimo o duševnem zdravju kot takem, kot družbenem izzivu, seveda govorimo o strategiji. Tega se čez noč obrniti ne da. Ne moremo dobiti čez noč zadostnega števila primerno usposobljenega kadra. Tu gre za večletne strategije in pa načrtno delo vseh; se pravi vlad, parlamenta in tudi vseh ostalih segmentov družbe, tako stroke kot tudi nevladnih organizacij in vseh ostalih.

za duševno zdravje otrok in mladostnikov in tudi za odrasle v obsegu 1,7 milijona evrov. Medtem ko je vse skupaj že v lanskem letu doseglo, se pravi programi, v vrednosti skoraj 10 milijonov evrov. Potrebno je tudi povedati, da akcijski načrt, ki ga pripravljamo skupaj z Ministrstvom za šolstvo, z Ministrstvom za delo, družino in socialo in tudi obrobno z ostalimi resorji, naslavljamo te probleme za naslednji leti v višini skoraj 30 milijonov evrov. Treba je povedati, da je ključno ustrezno usposabljanje kadra, zadostno število usposobitev ustreznega kadra, skupnostna obravnava, kjer se vključujejo svojci in lokalna skupnost, širitev centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov s širitvijo dejavnosti na specialistično ambulantno dejavnost in centrov za duševno zdravje odraslih s širitvijo na področjih mobilnih timov, ki bodo delovali tudi širše v lokalnem okolju oziroma v domačem okolju. Potem opismenost in destigmatizacija bosta ključni, zato da bomo ljudem sploh uspeli prikazati, kako pomemben problem imamo, kajti samo zavedanje vseh bo peljalo do bistvenega izboljšanja.

Ne smemo pa pozabiti, tako kot je bilo večkrat tudi izpostavljeno, da je treba krepiti socialnovarstvene programe in programe v podporo družin. Tukaj predvsem pripravljamo korake z Ministrstvom za delo, družino in socialne duševne stiske so odraz socialne stiske ali pa gospodarske krize v družinah, v okoljih, ki jih je povzročil ali covid ali pa zdaj tudi prihajajoča se posledica konflikta med Ukrajino in Rusijo. Tisto, kar je pomembno, je to, da vprašanje naslavljamo strateško, na ta način dolgoročno, saj samo na ta način vzpostavljamo vzdržno zdravstvo in se ne ukvarjamo z vsakim dnevnim gašenjem požarov. Ker lahko vsi skupaj ugotovimo, da tega ne zmoremo in nas troši vse. Zato je potrebno razprave o tako pomembnih področjih, kot je bilo danes duševno zdravje, naslavljati tudi v bodoče in verjamem, da bomo vsi skupaj kot družba, kot smo vsi skupaj prepoznali covid kot našo grožnjo, tudi duševno zdravje prepoznali kot vrednoto, ki lahko naši slovenski družbi da pomembno usmeritev, da bomo v bodoče uspešnejši na vseh področjih. Duševno zdravje je del celotnega zdravja in ni zdravja brez duševnega zdravja; tako še enkrat hvala za današnjo razpravo. Seveda se veselim tudi v bodoče vseh podrobnih pobud in razprav, kajti samo to pelje zdravstvo, s tem pa tudi našo družbo v prihodnost, kjer bo tisto, kar naši otroci potrebujejo, se pravi, varno zatočišče in pot v odraslo dobo. Hvala. Hvala lepa. Na koncu dobi besedo še predlagateljica, Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala. Nimam več dosti časa, pa bom poskušala res biti kratka, čeprav bi lahko o tem govorili cel dan. dan. Moram povedati, da me žalosti, da kolegov iz koalicije niti enega ni tukaj danes, kar ni najboljši odraz. In to se je pokazalo tudi pravzaprav pri vseh tistih amandmajih, ki smo jih vložili v opoziciji pa tudi v LMŠ, pa pa so bili vsi zavrnjeni, pa so govorili o vsem tem, o čemer danes govorimo. Ampak okej, sem rekla, da ne bom danes počela. Covid je vzel že preko 7 tisoč življenj. Če se spomnimo od začetka, večinoma, zdaj zelo na pamet govorim, ampak velika večina je bila to starejših ljudi, starejših – torej niso bili ne otroci oziroma mladostniki , ‒ velika večina njih, ampak posledice covida pa nam bodo vzele mlade. Sploh, ker so te posledice hude in so vidne že danes in se kažejo v samomorih, depresiji, v slabem stanju mladih, anksioznosti, motnji hranjenja, zato je potrebno nuditi to pomoč takoj. In strokovnjaki se strinjajo, da so ukrepi, ki so usmerjeni v obvladovanje epidemije, močno zaznamovali dobrobit pomembnega dela otrok, mladostnikov in študentov, posebej pa ranljivih. Vendar je zapiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov bil res skrajni ukrep, do katerega več ne sme priti. Potrebujejo mladi in otroci, ki so prizadeti zaradi ukrepov za obvladovanje epidemije, usmerjeno pomoč, ki jim bo omogočila preseči povečano ranljivost in nasloviti zaostanke, do katerih je prišlo v zadnjih mesecih, da seveda ponovno pridejo vsaj na izhodišča za celostni razvoj in da začnejo pridobivati veščine, ki jih bodo v prihodnosti potrebovali. V vzgojno-izobraževalnih zavodih je potrebno podpreti koncepte podpore duševnemu zdravju otrok in mladih ter v ta namen vsebinsko in številčno opolnomočiti in okrepiti strokovnjake s področja vzgoje, izobraževanja, predvsem svetovalne službe. Da je potrebno uvajati tudi programe in storitve, ki so enakomerno in lokalno dostopne vsem takoj, brezplačno. To pravijo strokovnjaki. In obenem so na posvetu, ki ga je izvedel MIZŠ 4. 6. 2021, takrat tudi od Vlade zahtevali ali, da rečem, pozvali Vlado: prvič, da vzpostavi koncept celostne podpore duševnemu zdravju otrok in mladih v različnih okoljih, v družini, vrtcih, šolah, lokalnem okolju in da zagotovi dolgoročno sistemsko implementacijo dokazano učinkovitih preventivnih programov in ukrepov za zaščito njihove celovite dobrobiti v okviru medresorskega delovanja. In drugič, da omogočijo implementacijo in financiranje predlaganih ukrepov, vključno z ostalimi ukrepi na področju varovanja in krepitve duševnega zdravja in zagotovijo dolgoročne vire financiranja. Na ta način se bo otrokom in pa mladim omogočilo dostopnost do okolij, ki varujejo in krepijo duševno zdravje in tudi zagotavljajo podporo celostnemu razvoju posameznika in s tem seveda družbe. Na ta način so takrat zaključili ta posvet. Kot rečeno, nikoli nisem trdila, da niste na obeh ministrstvih nič storili za to. Verjetno bi lahko bolj slišali, verjetno bi tudi Vlada lahko slišala in ne uvajala vseh tistih, tudi neustavnih odlokov, ki jih je sprejemala, pa mi je žal, da tega takrat ni slišala oziroma da tega takrat niste slišali vsi skupaj. Pa vendarle, danes lahko zaključimo, da se vsi strinjamo, da je pomoč potrebna takoj, da je temu potrebno res posvetiti ogromno pozornosti in nenazadnje zagotoviti tudi finančna sredstva za programe; tudi za programe nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem in pomagajo tako otrokom, mladostnikom kot tudi staršem, študentom zdaj, takoj, če pridejo do njih. Zahvalila bi se tudi kolegom, ki so danes vztrajali, ni nas več dosti, pa vendarle upam, da je naše sporočilo jasno: ukrepati moramo takoj, ker je to dobro za naše mlade. Hvala lepa. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Preden preidemo na postopek delitve časa, bi povedal samo še nekaj tehničnih podatkov. Za ta predlog sklepa je bil kvorum 83, 42 poslancev je glasovalo za, 41 proti. Izmed tistih, ki so glasovali za, jih je razpravljalo samo 5, od tega samo eden iz Poslanske skupine LMŠ, čeprav je imela najavljenih 13 razpravljavcev. Toliko o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 Ugotavljam, da ne. Zato zaključujem razpravo. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 30. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Lep pozdrav! Hvala